Forseti. Í dag langar mig aðeins að tala um drengi í samfélaginu og afbrot drengja. Birtingarmyndir vanda hjá ungu fólki geta verið alls konar; áhættuhegðun, leit í óæskilegan félagsskap, afbrot eða vímuefnaneysla, en aðrir einangra sig og mæta hvorki í skóla né sinna öðrum félagslegum og þroskandi þáttum. Drengir í áhættuhegðun eru í grunninn einstaklingar sem fengu ekki allt sem þeir þurftu frá samfélaginu. Þeir hafa mögulega orðið fyrir áföllum eða þörfum þeirra hefur ekki verið mætt. Þeir eiga það sameiginlegt að vilja tilheyra. Gildin þeirra og viðhorf eru það sem samfélagið kennir þeim. Ef þeir læra frá unga aldri að það sem þeir gera sé ekki nógu gott, þeir séu ekki jafn góðir og aðrir eða að fólki sé ekki treystandi þá er vandaverk fyrir samfélagið að breyta því. Því langar mig að leggja áherslu á að við einbeitum okkur að því hvernig við bregðumst við drengjum og ungu fólki sem hagar sér á annan hátt en við viljum. Við vitum að ef við ætlum að fara í baráttu við þá þá breytist viðhorf þeirra til yfirvalda eða annarra ekki neitt. Ef við förum í vörn þá verjast þeir einnig. Það er gömul saga og ný. Enginn vill vera á þessari braut en oft upplifa drengir að þeir séu komnir út í horn, á meðferðarstofnanir eða í fangelsi, og að það sé engin leið til baka. Því skiptir ótrúlega miklu máli að við komum í veg fyrir að þeir veltist þar um. Við þurfum að vera með alvöru ígrunduð úrræði fyrir þennan hóp þar sem unnið er fyrst og fremst með gildi, viðhorf og framtíðarsýn. Það virkar ekki að reyna að höfða til þessa hóps án þess að skilja hvað liggur að baki og hvað drífur þetta fólk áfram í sömu hegðun. Forseti. Ég mun seint þreytast á því að segja að þessir einstaklingar eiga það skilið að við grípum miklu fyrr inn í, áður en til fangelsisvistar kemur, og með mun markvissari hætti en gert er í dag. Samfélaginu ber að koma betur til móts við Við fögnum á komandi föstudegi, 1. desember, fullveldi okkar, því hinu sama og við glutruðum í hendur Noregskonungs 1262 sökum döngunar- og friðleysis en vorum síðan öldum saman að harma og reyna að endurheimta, hnípin þjóð í viðvarandi vanda. Fullveldið endurheimtum við síðan úr hendi Danakonungs fyrir 105 árum. Fullveldið merkir stjórnskipulegt sjálfstæði, sum sé að valdið til að taka ákvarðanir sé hjá innlendum stofnunum og aðilum sem sæki valdið ekkert annað. Hvernig skyldi okkur síðan hafa haldist á fullveldinu langþráða? Höfum við, fullvalda þjóðin, gengið til góðs? Þetta hefur á undanförnum áratugum þróast í þá átt að í dag berast okkur árlega um 650 fyrirmæli frá Brussel um nýjar innleiðingar á lögum og reglum í kjölfar innleiðingar EES-samningsins fyrir þremur áratugum. Í þessum sal gæla svo ýmsir við að stíga skrefið til fulls inn í sjálft Evrópusambandið, sem myndi þýða á þriðja þúsund nýrra innleiðinga á ári hverju, auk umtalsverðra aðildargjalda og nýrra kvaða en jafnframt möguleikanum á mikilli fjölgun hérlendis á Styrkja-Guddum af ýmsum toga, að ekki sé minnst á evrópska gjaldmiðilinn evru sem hér yrði innleiddur með kostum og göllum. Við finnum fyrir vaxandi kröfum um framlög í evrópska þróunarsjóði, flugskatta, skipaskatta, Schengen-skatta og sitthvað fleira sem við inngönguna í EES komu aldrei til tals. Gömlu þýlyndisgenin í okkur virðast furðulífseig frá dögum norsku og dönsku kónganna og fyrirstaðan gegn vaxandi frekju Evrópuvaldsins og peningaplokki öllu hefur ekki reynst sérlega haldbær. Við þegjum frekar bara og borgum. Stígi hins vegar fram innlendir sárafátækir eldri borgarar og óski eftir örlitlum stuðningi jólamánuðinn, nú á geðveikum vaxta- og verðbólgutímum, skortir ekkert á festuna og aðhaldssemina í ríkisfjármálum.

fólkinu sem mest þarf á okkur að halda nú í aðdraganda rándýrra jóla. — Góðar stundir. Forseti. Mig langaði aðeins að tala um forvarnir, í rauninni tengt fjárlagavinnunni sem við erum að vesenast í núna. Enn og aftur erum við að sjá einhvers konar bitlingafjárútlát fjárlaganefndar til hinna ýmsu félagasamtaka,

af því að ár eftir ár eftir ár hafa ráðuneytin og ríkisstjórnin ekki hlustað á ábendingar Alþingis, samþykkt Alþingis um að taka á móti þessari þjónustu og gera samninga um þessa þjónustu, meta þjónustuþörfina sem er á þessum sviðum vegna hinna ýmsu heilbrigðismála, og varpað ábyrgðinni aftur og aftur á þingið. Þetta er orðið rosalega óþolandi því að þetta endurspeglar í rauninni þá skoðun ráðuneytanna að ef þau útvega ekki samninga fyrir hin ýmsu fínu félagasamtök

Þessi þjónusta er gríðarlega mikilvæg og það er gríðarlega mikilvægt að við vitum umfangið og vitum markmiðin og árangurinn sem næst af því að sinna þessari þjónustu, þessum forvörnum, þessum lífsbjargandi úrræðum sem þessi

Virðulegur forseti. Okkur ber hér á Alþingi að tryggja fjárhagslega stöðu fatlaðs fólks í samfélaginu, hvort sem það er í vinnu, hlutavinnu eða ekki í vinnu, og tryggja því full og óskert mannréttindi og þá einnig jafnrétti. Þá ber okkur einnig að tryggja það að fatlað fólk búi við mannsæmandi aðstæður í formi fæðis, klæða og húsnæðis og þá einnig í félags- og tómstundamálum. Hæstv. félags- og vinnumarkaðsráðherra sagði við mig í umræðu um fatlað fólk

Herra forseti. Ég ætla að tala um kynjajafnréttismál sem er um leið risastórt efnahagsmál. Varða, rannsóknastofnun vinnumarkaðarins, birti í dag niðurstöður sem sýna fram á það hvernig konur bera miklu þyngri hluta af byrðinni þegar kemur að því að sjá um börn og heimili og verja þar með minni tíma á vinnumarkaði, eru líklegri til að vera í hlutastarfi, eiga minna í lífeyrissjóði og eru þannig í verri fjárhagslegri stöðu í gegnum ævina. Þetta er risastórt efnahagslegt mál sem við þurfum að taka mið af og ræða. Það vill líka svo til að í dag er tveggja ára afmæli annarrar ríkisstjórnar Katrínar Jakobsdóttur og ég vil nú nota tækifærið og óska henni til hamingju með það og okkur öllum.

það væri markmiðið að ná fullu jafnrétti eigi síðar en árið 2030 og undir það hljótum við hér á Alþingi að taka og vinna að. Á fyrsta kjörtímabili þessarar ríkisstjórnarinnar var farið í gríðarlega mikilvægar breytingar á fæðingarorlofinu þar sem við héldum í það að halda þannig skiptingu að karlar og konur taki sem jafnast fæðingarorlof. Þetta er gríðarlega mikilvægt kynjapólitískt mál og við eigum að halda áfram að vinna á slíkan hátt. En það skiptir einnig gríðarlega miklu máli að við brúum umönnunarbilið. Þar hljótum við að horfa til sveitarfélaganna og þeirra ábyrgðar og þetta hlýtur að verða mál sem við öll viljum taka undir og lyfta í komandi kjarasamningum, konum og um leið samfélaginu öllu til góða.

Fyrir rétt rúmum tveimur vikum gengu skelfilegar hamfarir yfir Grindavík og þó svo að hægst hafi um þar þá getur ástandið enn brugðið til beggja vona. Í morgun var svo lýst yfir hættuástandi í Vestmannaeyjum af því að eina vatnsleiðslan frá meginlandinu er skemmd á stórum hluta og óvíst hvort hún haldi í allan vetur. Viðbragðskerfi okkar er ótrúlega öflugt miðað við þann mannfjölda sem hér býr en það, rétt eins og í flestum öðrum löndum, hefur sín þolmörk. Þegar stóráföll gerast sem viðbragðskerfi landa ráða ekki við að öllu leyti þá er mikilvægt að þjóðarstoltið komi ekki í veg fyrir það að óskað sé aðstoðar erlendis frá. Jafnvel stór lönd eins og Bandaríkin og Kína hafa kyngt sínu þjóðarstolti og óskað eftir aðstoð eftir stórfelldar náttúruhamfarir. Fyrir rúmri viku síðan sýndum við Íslendingar að við erum ekki of stolt til að biðja um aðstoð þegar á reynir. Almannavarnir óskuðu eftir því að teymi frá almannavarnasamstarfi Evrópu kæmi hingað til lands til að gefa ráð varðandi hamfarirnar í Grindavík og skoða hvort sá búnaður sem til er í Evrópu til að takast á við flóð gæti nýst ef reynt yrði að nota vatn til að styrkja varnargarða og hafa áhrif á stefnu mögulegs hraunstraums ef til eldgoss kæmi á svæðinu við Grindavík eða Svartsengi. Ráðleggingar þessa teymis munu nýtast viðbragðsaðilum hér til þess að skipuleggja fyrirbyggjandi aðgerðir enn betur og einnig gefa okkur Íslendingum betri skilning á því hvaða aðstoð við gætum fengið ef ástandið versnar. fornkveðna, ber er hver að baki nema sér bróður eigi, á nefnilega vel við í dag og þá sérstaklega þegar stóráföll eins og náttúruhamfarir dynja yfir.

Ástæðan fyrir þessari verðbólgu er gríðarlegur hagvaxtarkraftur sem drifinn er áfram af ferðaþjónustunni. Í dag búa 74.000 erlendir ríkisborgarar á Íslandi, eru 18% af heildaríbúafjölda landsins og þeim fer fjölgandi og er útlit fyrir að þeim haldi áfram að fjölga á næsta ári. Við erum sem sagt áfram í þensluverðbólgu á næsta ári og jafnvel árið 2025, með 9,25% vexti. Hvað gerir ríkisstjórnin? Ekki neitt. Hún er alger áhorfandi að þessu sjónarspili sem við erum að horfa upp á og mun bitna á húsnæðislántakendum í samfélaginu sem munu sennilega þurfa að selja húsnæðið sitt. Það er ekkert verið að gera til að taka á verðbólgunni. Jú, það kemur gistináttaskattur upp á 300 kr. á nótt á fimm stjörnu hótel og líka 300 kr. á tjaldstæði í landinu. Má taka sem dæmi að ferðaþjónustan er með lægra virðisaukaskattsstig en aðrar atvinnugreinar í landinu.

Þarna steig smáríkið Ísland stórhuga skref í að beita sér fyrir friðsamlegum lausnum á djúpstæðum óróa sem ríkt hefur á svæðinu í manna minnum. Íbúar Palestínu hafa hins vegar búið við þann veruleika í áratugi að vera annars flokks

Við stöndum í miðju stormsins í árásum sem bera allar merki stríðsglæpa. Fyrrum ráðherrar Ísraelsríkis hafa nú talað fyrir því í fjölmiðlum að jafna verði Gaza við jörðu, hreinsa öll ummerki um að þar hafi verið byggð sem nú stendur og flytja eftirlifendur á brott til annarra landa. Ýmsir telja alþjóðasamfélagið hafa brugðist Ísrael í þeim hörmungum sem dynja á íbúum svæða landanna tveggja. Forseti. Alþjóðasamfélagið hefur brugðist Palestínumönnum í áratugi. Við látum ekki telja okkur trú um að rétt sé að svipta heila þjóð borgaralegum og stjórnmálalegum mannréttindum sínum og það tekur sárt þegar vinaríki okkar samsama þessa aðila, þessi börn, með öfgahreyfingunni Hamas. Þetta hentar aðeins gerendum ríkisstjórnar Benjamins Netanyahus, sem ber nú ábyrgð á dauða hartnær 7.000 barna frá upphafi október. Virðulegi forseti. Ísland á ekki herstyrk en við eigum rödd á alþjóðavettvangi og hana eigum við að nýta. Við eigum hjarta, við eigum samkennd, við eigum samvisku og höfum alla burði til þess að taka stórhuga skref í þágu varanlegs friðar á svæðinu. Ég kýs að gera orð Olofs Palmes,

Ég er foreldri fatlaðs barns og ég held ég geti fullyrt að það hefur ekkert kennt mér meira í lífinu heldur en að fá það hlutverk upp í hendurnar.

að það væru margvíslegar áskoranir sem biðu þeirra sem fengju þetta hlutverk í hendurnar. Það væri óskandi oft og tíðum að kerfið

þetta nýja hlutverk í okkar lífi. Ég ætla því að fagna sérstaklega, og ég hef rætt það á öðrum vígstöðvum, vígstöðvum, samningi sem undirritaður var í síðustu viku á milli mennta- og barnamálaráðuneytis og Landssamtakanna Þroskahjálpar um að setja á fót rafrænt upplýsingatorg fyrir foreldra fatlaðra barna, þar sem verða upplýsingar um alla þá þjónustu og þann stuðning sem stendur foreldrum fatlaðra barna til boða. Hér er um að ræða ára tilraunaverkefni — 18 milljónir yfir þriggja ára tímabil, um 6 milljónir á ári — og ég fagna þessu mjög og ég fagna því líka að þarna sé lögð sérstök áhersla á upplýsingar fyrir foreldra með fjölbreyttan tungumála- og menningarbakgrunn. Ég held að við hér á Alþingi hljótum að fagna verkefnum sem þessum.

Hér á landi höfum við gríðarleg tækifæri sem felast í því að við getum ræktað nægilega mikinn mat fyrir okkur sjálf en við eigum þó ansi langt í land með það. Við flytjum inn mjög mikið magn af matvöru hingað til lands, matvöru sem oft væri hægt að framleiða hér á landi. Við erum með tollasamninga við mörg lönd til að jafna stöðuna hér innan lands og við höfum upprunamerkingar á matvöru en því miður er hún oft mjög takmörkuð. Það eru dæmi um að matvara sé framleidd í einu landi og flutt til annars lands og unnin þar og er þá merkt því landi sem hún er unnin í. Við getum gert mun betur í upprunamerkingu því að neytandinn á rétt á því að vita hvað hann er að kaupa og margir íslenskir bændur og framleiðendur hafa verið að standa sig mjög vel í þeim efnum. Hér á landi er mjög mikið keypt af erlendu grænmeti og þar af leiðandi er oft erfitt að koma innlendri matvöru á markað. Þetta hefur orðið til þess að innlendri matvöru hefur oft verið hent því að hún hefur skemmst á meðan hún er í geymslu. Íslenska matvaran kemst nefnilega ekki inn á markaðinn vegna þess að það er til svo gríðarlegt magn af erlendri matvöru. Þetta er eitthvað sem við þurfum að skoða betur. Við þurfum kannski að skoða það líka að menningin hér á landi sem hefur skapast er að við sem neytendur ætlumst til þess að geta keypt allar vörur

Herra forseti. Við vitum það öll að það er stærsta úrlausnarefni samtímans að ná niður verðbólgu og vöxtum og við vitum líka að ríkisfjármálin þurfa að styðja við Seðlabankann í því verkefni. Þetta er auðvitað vandasamt og það er morgunljóst að flokkarnir hér á þingi hafa ekki allir sömu skoðun á því hvernig best er að bera sig að. Sumir stjórnarþingmenn hafa á liðnum dögum í fjölmiðlum talað svolítið á þann veg að stjórnarandstaðan hafi það eitt til málanna að leggja að hækka skatta. Þetta kemur auðvitað úr hörðustu átt því að ríkisstjórnin er nýbúin að leggja á einn skatt og er auk þess að fara að hækka skatta á fyrirtæki nú um áramótin yfir alla línuna. Hitt má hins vegar til sanns vegar færa að hluti stjórnarandstöðunnar er að jafnaði forritaður þannig. Það er einn grundvallarmunur á hlutverki stjórnarandstöðunnar og stjórnarmeirihlutans og hann er sá að ríkisstjórnarflokkarnir velja sér að vinna saman og þeir leggja saman fram fjárlagafrumvarp þar sem helstu aðgerðir gegn verðbólgu og séríslensku ofurvöxtunum eiga að birtast okkur. Stjórnarandstöðuflokkarnir nálgast hins vegar verkefnið hver með sínum áherslum. Að mínu mati kemur ekki til greina að sá hópur sem nú ber þyngstar byrðar vegna óstöðugleikans sem rammaður er inn af síflöktandi gjaldmiðli og útgjaldagleði stjórnarflokkanna verði látinn greiða fyrir stjórnleysið með hærri sköttum sem bætast ofan á ofurvextina og verðbólguna. Millistéttin og þeir sem lægstar hafa tekjurnar eiga ekki að fjármagna það úrræðaleysi sem birtist okkur svo skýrt núna við fjárlagagerðina. Við megum heldur ekki falla í þá gryfju að halda að vandinn verði leystur með því að herða skrúfurnar enn frekar á fjölskyldur landsins, á venjulegt fólk sem sýpur nú seyðið af því enn eina ferðina að innbyggður kerfisvandi setur bókhaldið í uppnám. Eða trúir því einhver maður að íslenska ríkið sé svo vel rekið að þar megi ekki spara umtalsverðar fjárhæðir með markvissri hagræðingu? Fyrsta viðbragð má ekki að vera alltaf að hækka skatta því það er fátt varanlegra en skattahækkanir, jafnvel þótt þær séu sagðar tímabundnar.

Virðulegi forseti. Gríðarlegu læknaskortur er hér á landi. Í ár útskrifast 51 læknir frá Háskóla Íslands og 30 íslenskir læknar frá erlendum skólum. Samanlagt gerir þetta 81 lækni sem er þó langt undir því marki sem þarf til að vinna á læknaskorti hér á landi. Það er alveg ljóst að íslenska ríkið nær ekki að standa undir nægri fjölgun lækna. Stefnan hefur þó verið tekin á að fjölga læknanemum úr 60 í 75 en sú lausn leysir engan veginn þann læknaskorts sem við búum við. Hvaða úrræði höfum við þá fyrir hendi? Jú, við höfum önnur ungmenni hér á landi sem geta og hafa farið erlendis í læknanám og borga allt sitt læknanám úr eigin vasa. Ríkið kemur ekkert að þeim kostnaði en hefur hingað til boðið þeim aðgang að klínísku verknámi hér á landi. Nú virðast þau afgangsstærð og fá ekki sama aðgang og áður að klínísku námi hér á landi. Með leyfi forseta langar mig að vitna orðrétt upp úr formlegu bréfi til þeirra: Þakka þér fyrir umsóknina um verknám á Landspítala á vorönn 2024. Landspítali er háskólasjúkrahús og er samningsbundinn Háskóla Íslands um að veita nemendum hans verklega kennslu. Því eru læknanemar við Háskóla Íslands í forgangi þegar kemur að námsplássum við spítalann. Vegna fjölgunar læknanema í HÍ og takmarkaðra nemaplássa er því miður ekki hægt að bjóða læknanemum í námi erlendis að vera á sama tíma í verknámi og nemar í HÍ. Læknanemunum er þó bent á tvær vikur um páskana, bent á að almennir frídagar séu á þeim tíma og ekki hægt að tryggja kennslu á þeim dögum, mögulega viku frá 22. apríl til maí, og að á sumrin sé engin formleg kennsla í boði og misjafnt hvort deildirnar séu í stakk búnar til að sinna verknámi vegna sumarleyfis starfsfólks. Eðlilega eru HÍ nemar í forgangi en ljóst er að stokka verður verknámið upp frá grunni. Íslenskir læknanemar erlendis eru mikilvægur hluti af framtíð íslenska heilbrigðiskerfisins. Við erum mjög háð því að þeir kjósi að fara erlendis í nám og að þeir skili sér heim.

Ríkisstjórnin ætlar að kasta 5.000 heimilum út úr vaxtabótakerfinu og lækka stuðning við skuldsett heimili um 700 millj. kr. milli ára. Ég ætla að segja þetta aftur af því að þetta skiptir máli og af því að ég vil að allur þingheimur viti þetta og hafi þetta í huga þegar fjárlögin verða afgreidd hérna í desember: Ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur ætlar að lækka stuðning við skuldsett heimili, sérstaklega heimili með lágar tekjur og þunga greiðslubyrði, um 700 millj. kr. milli ára. Vextir af húsnæðislánum fara upp, greiðslubyrði heimila fer upp, upp, upp, en stuðningur ríkisins við þessi heimili fer niður, niður, niður. Fleiri og fleiri heimili í basli, færri og færri heimili sem fá stuðning. Þetta er leið ríkisstjórnarinnar. Ráðherrar geta drekkt okkur í alls konar orðasalati og frösum og glærusýningum en það breytir ekki því að þetta er sú stefna sem hér er rekin. Ríkisstjórnarflokkarnir finna nefnilega alltaf leið til að demba aðhaldinu í ríkisfjármálum á lágtekju- og millitekjuheimilin í landinu en hlífa þeim efnamestu. Í síðustu fjárlögum var þetta gert með því að hækka flöt krónutölugjöld um 7,7%; hækkun sem kom harðast niður á efnaminni heimilum og lak beint út í verðlag, lak beint út í verðtryggð lán heimilanna eins og gengur, en nú er farin sú leið að veikja húsnæðisstuðning, þrengja enn frekar að heimilum sem eru með þunga greiðslubyrði, sömu heimilum og eru nú þegar að sligast undan efnahagsóstjórn þessarar sömu ríkisstjórnar. Virðulegi forseti. Það eru nokkrar vikur eftir af haustþingi og við í Samfylkingunni munum gera okkar allra besta til að reka ríkisstjórnina til baka með þessa glórulausu stefnu.

Auk þess tel ég almenning átta sig á hvað vex hér á landi og hvað ekki, t.d. að við vitum að appelsínur og epli og Ora-baunir eru innfluttar vörur. Mörkin í kjötvöru eru óljósari. Við framleiðum hér á landi lamb og naut, kjúklinga og svín og jafnvel kalkún. En kalkúnn í sneiðum, framleiddur úr fyrsta flokks íslensku grísakjöti, upprunaland Pólland, með íslensku fánaröndina hliðarsetta á pakkningunni? Þetta bar fyrir augu neytenda nokkurs í matvöruverslun hér á landi fyrir skemmstu og rataði myndin á veraldarvefinn. Hér hefur augljóslega eitthvað misfarist í prentun merkimiðans og atvikið að einhverju leyti spaugilegt, en merkingar eru alvörumál. Ég hef áður fjallað um neytendamál bæði í ræðu og riti og er þeirrar skoðunar að notkun fánalita íslenska fánans við merkingar á erlendum afurðum sem pakkað er af innlendum framleiðendum ætti að vera með öllu óheimil. Það er of algengt að framleiðendur freistist til þess að nota fánalitina með þeim hætti til að selja vöru sína. Það er hluti af heilnæmi íslenskra matvæla að eftirlit með framleiðslu og hreinleika afurða sé í fyrirrúmi. Það er engum til góðs að neytendur þurfi að lúslesa pakkningar til að sjá hvar varan er framleidd, sér í lagi ef á henni er íslenskur fáni. Við viljum geta treyst því að fáninn okkar hafi einhverja merkingu en sé ekki eitthvert ódýrt sölutrix. Á vefnum Íslenskt staðfest er að finna tölur úr könnun Gallup fyrir Icelandic Lamb frá 2021. Þar kemur fram að 90% svarenda töldu upprunamerkingar mikilvægar, 70% sögðust óánægð með að erlendar kjötafurðir væru seldar undir íslenskum vörumerkjum, 63% vildu að innlendar matvörur væru upprunamerktar og ríflega 80% kjósa íslenskar vörur í verslunum sé þess kostur. Bændasamtökin hafa svarað þessu kalli og reka merkið Íslenskt staðfest sem byggir á áratugareynslu af notkun sambærilegrar merkja á Norðurlöndunum. Eftir sem áður kemur það góða starf ekki í veg fyrir misvísandi merkingar, þó að það sannarlega auðveldi neytendum að versla innlenda matvöru. Kæra fólk. Höfum augun opin þegar við verslum og styðjum íslenska framleiðslu og íslenska bændur. Herra forseti. Mig langar við þetta tækifæri að segja nokkur orð um stöðu innviða hér á Íslandi. Í gær bárust af því fréttir að Landsvirkjun þyrfti að takmarka afhendingu orku, eins og segir í tilkynningu frá Landsvirkjun, með leyfi forseta: „Landsvirkjun þarf að grípa til takmörkunar á víkjandi orku til fiskimjölsverksmiðja, fiskþurrkana og gagnavera sem stunda rafmyntagröft.“ Ég hef í sjálfu sér kannski ekki miklar áhyggjur af gagnaverunum en fiskimjölsverksmiðjurnar og fiskþurrkanirnar munu halda áfram sinni starfsemi. Það sem gerist er auðvitað það að þrátt fyrir að þessi fyrirtæki hafi fjárfest í rándýrum lausnum til að reka sína starfsemi með rafmagni hingað til þá verða þær reknar áfram með olíubruna og þurrka þar með út allan þann árangur sem náðst hefur með miklum tilfærslum vegna rafbílavæðingar landsins á undanförnum árum, bara til að setja í samhengi hversu mikil áhrifin eru af því að þessar verksmiðjur starfi á grundvelli olíubruna en ekki rafmagnsnotkunar. Á sama tíma berast fréttir af alvarlegri stöðu í Vestmannaeyjum þar sem hættustigi hefur verið lýst yfir vegna skemmda á neysluvatnslögn. Það er ekki langt síðan ríkisstjórnin féllst á að koma að málum varðandi það að tryggja aukalögn til Eyja en ef ég man rétt er ekki fyrirhugað að það verði fyrr en árið 2025 sem slík lögn komi til framkvæmda og vinna við hana, þannig að ég bara hvet þá sem um þau mál höndla að líta hið snarasta til með þeirri alvarlegu stöðu sem uppi er í Vestmannaeyjum. Svo við höldum síðan áfram með innviðina þá barst

forseti. Við viljum öll tryggja frelsi og öryggi almennings á Íslandi. Við viljum öll að lögreglan hafi þau tæki, þann mannafla og öll þau úrræði sem hún þarf til að sinna sínu starfi og tryggja öryggi sitt og annarra um leið. Með einhliða ákvörðun þáverandi hæstv. dómsmálaráðherra í desember síðastliðnum var almennri lögreglu á Íslandi veitt heimild til að bera rafbyssur og var í kjölfarið ráðist í nokkuð umfangsmikil kaup á slíkum vopnum og fjármunum varið í þjálfun í notkun þeirra. Í reglum sem settar hafa verið um notkun rafbyssa segir að lögreglu sé heimilt að nota slík vopn þegar heimilt er að nota úðavopn eða kylfu en talið er að úðavopn eða kylfa eða aðrar vægari aðgerðir muni ekki nægja til að yfirbuga aðilann eða skilyrði um notkun skotvopna eru ekki til staðar.

Í samanburði við hefðbundið skotvopn þar sem byssukúlu er skotið að einstaklingi eru rafbyssur augljóslega öruggari kostur og þetta styðja þær rannsóknir sem vísað er til. En lögreglan á Íslandi ber almennt ekki byssur eða hefur ekki gert það hingað til en nú stendur til að vopna hana rafbyssum. Í gær voru fluttar fréttir af auknum vopnaburði í fangelsum landsins og úti í samfélaginu. Fullyrt hefur verið á fyrri stigum að ofbeldi hafi aukist í samfélaginu þótt ekki hafi verið sýnt fram á það með óyggjandi hætti. Hins vegar virðist ljóst að vopnaburður, einkum hnífaburður, hafi aukist á síðustu misserum. Er þar fyrst og fremst um að ræða ákveðna og afmarkaða hópa og virðast umræddir hópar einkum skipaðir ungum mönnum, ungmennum sem samkvæmt lagalegri skilgreiningu teljast jafnvel börn. Forseti. Er ekki undarlegt að eina ráðið sem ríkisstjórnin sér til að bregðast við auknum vopnaburði og beitingu vopna á meðal barna og ungmenna hér á landi sé að vopna lögregluna? Meira ofbeldi en ekki minna. En hvaða afleiðingar hefur það? Þar sem rafbyssur hafa verið teknar í notkun hefur það vanalega verið gert með það fyrir augum að þær séu skaðminni valdbeitingarúrræði en skotvopn. Matið byggir á því að rafbyssur séu öruggari en að miða á fólk skotvopni og setja það fyrir víst í lífshættu. Samkvæmt rannsóknum eru lögregluþjónar sem bera rafbyssur hins vegar helmingi líklegri til þess að beita valdi í störfum sínum en lögreglumenn sem bera hvorki skotvopn né rafbyssur. Einnig hefur verið sýnt fram á að líklegra sé að ráðist sé á þá.

á vopnum fyrir leiðtogafund Evrópuráðsins kemur fram að 165 milljónum úr ríkissjóði hafi verið eytt í skotvopn fyrir fundinn og þau kaup rökstudd með því að þörf hafi verið á sérstökum viðbúnaði vegna fundarins. Skotvopn. Engu að síður segir þar að ekki standi til að selja vopnin aftur. Hvernig til stendur að nota þessi vopn áfram er hins vegar með öllu ósvarað. Stendur til að ganga skrefinu lengra og vopna íslensku lögregluna skotvopnum umfram það sem nú er? Samanburðarrannsókn á notkun lögreglu á skotvopnum milli Noregs og Svíþjóðar bendir til þess að minni vopnaburður og strangari reglur um beitingu skotvopna í Noregi, kerfi líkara því sem gildir hér á landi, séu ástæður þess að norskir lögregluþjónar beiti sjaldnar skotvopnum og að minna sé um slys á bæði lögregluþjónum og borgurum við skyldustörf lögreglu. Samhliða því að minna er um vopnaburð og strangar reglur um hann er áhersla lögð á þjálfun í því að leysa úr hættulegum atvikum án vopnabeitingar. Við erum öll sammála um markmiðin, að auka öryggi bæði almennra borgara í landinu og öryggi lögregluþjóna við störf sín, öryggi sem er forsenda sameiginlegs frelsis, lýðræðis og velsældar okkar allra.

Hyggst hæstv. ráðherra halda öllum þeim vopnum sem forveri hennar keypti? Hefur hæstv. ráðherra engar áhyggjur af stigmögnun vopnaburðar á Íslandi í kjölfar þessarar umbyltingar lögreglustarfa á Íslandi? Hyggst hæstv. ráðherra halda áfram á sömu vegferð með aukinni hörku og hugsanlega frekari vopnavæðingu lögreglunnar? Og síðast en ekki síst spyr ég hæstv. dómsmálaráðherra: Kemur til greina að stíga skref til baka og endurhugsa þessa stefnu?

Virðulegi forseti. Ég vil þakka hv. þm. Arndísi Önnu Kristínardóttur Gunnarsdóttur fyrir fyrirspurnina og þann áhuga sem hún sýnir málinu. Í upphafi skulum við skoða stöðuna eins og hún blasir við í dag. Samkvæmt upplýsingum frá embætti ríkislögreglustjóra hefur alvarlegum ofbeldisbrotum og vopnuðum útköllum lögreglu og sérsveitar ríkislögreglustjóra fjölgað síðustu ár. Sem dæmi má nefna að fjöldi útkalla þar sem sérsveit vopnast vegna skotvopna hefur nærri þrefaldast frá árinu 2016 og nærri fjórfaldast vegna eggvopna. Í heildina voru vopnuð útköll sérsveitar 83 talsins árið 2016 en voru orðin 343 árið 2022 miðað við upplýsingar frá ríkislögreglustjóra 21. nóvember í fyrra. Framangreind tölfræði ber með sér að veruleg aukning hefur orðið í útköllum þar sem þeir aðilar sem lögreglan þarf að hafa afskipti af bera vopn. Ég hef áhyggjur af þessari þróun. Það er hins vegar ljóst að þessi tölfræði ein og sér er ekki aðaláhyggjuefnið heldur jafnframt aukið umfang skipulagðrar brotastarfsemi hér á landi sem embætti ríkislögreglustjóra hefur ítrekað bent á. Áhætta vegna hennar telst mjög mikil. Þá hefur embætti ríkislögreglustjóra bent á að hér á landi sé aukin ógn vegna skipulagðrar brotastarfsemi og að aukin umsvif fjölþjóðlegra brotahópa séu merkjanleg hér á landi. Það væri óábyrgt af okkur sem þjóð að bregðast ekki við þessari stöðu með skýrum aðgerðum til að tryggja öryggi almennings, halda uppi allsherjarreglu og lögum í landinu. Það hef ég einsett mér að gera með því að fylgja eftir þeim aðgerðum, m.a. með því sem forverar mínir í starfi komu á fót, og með áherslu á afbrotavarnir. Hvað varðar valdbeitingu lögreglu vil ég koma því skýrt á framfæri að ekkert hefur breyst í skilyrðum fyrir vopnaburði lögreglu. Engin stefnubreyting hefur verið gerð og ekki stendur til að gera breytingar á valdbeitingarheimildum lögreglu. Mikilvægt er að hafa í huga að handhöfum lögregluvalds er samkvæmt lögum heimilt að beita valdi við framkvæmd skyldustarfa sinna. Aldrei mega þeir þó ganga lengra í beitingu valds en þörf er á hverju sinni. Þegar til greina kemur að beita valdi við framkvæmd skyldustarfa þarf lögregla í hvert og eitt skipti að taka ákvörðun um hvaða úrræða hún grípur til út frá heildarmati á aðstæðum hverju sinni. Lögreglu ber að gæta meðalhófs við framkvæmd skyldustarfa. Það sem liggur fyrir og var gert að vandlega athuguðu máli í samræmi við löggæsluþarfir og í takt við þróun í þeim löndum sem við berum okkur helst saman við

og í því er notkun vopnanna háð því að lögreglumaður hafi lokið lögreglunámi og fengið tilskilda þjálfun í notkun vopnanna. Í annan stað fái lögreglumenn árlega viðhaldsþjálfun í notkun vopna og að þeir lögreglumenn sem fá úthlutað rafvarnarvopni beri búkmyndavél og noti hana samhliða notkun vopns síns. Ég hef lagt á það áherslu að rafvarnarvopnin séu innleidd af varúð og sæti sérstöku eftirliti. Af þeirri ástæðu verður skipaður starfshópur sem mun yfirfara hvert einstakt tilfelli þar sem rafvarnarvopni er beitt og er honum ætlað að skila mér skýrslu um niðurstöður sínar að 18 mánuðum liðnum frá því að notkun vopnanna hefst. Þá verður tekin ákvörðun um framhaldið. Ég tel að með innleiðingu rafvarnarvopna sé verið að stíga mikilvægt skref til að bregðast við þeirri þróun sem ég sagði frá áðan sem lýsir sér í auknum vopnaburði almennings. Hv. þingmaður spyr jafnframt um þau vopn sem ríkislögreglustjóri keypti í aðdraganda leiðtogafundar öryggisráðs. Þau kaup byggðust á þarfagreiningu embættis ríkislögreglustjóra sem byggðist á góðri samvinnu og samtali við norræn löggæsluyfirvöld. Þar var eingöngu keyptur sá búnaður sem talinn var nauðsynlegur til að tryggja öryggi almennings og gesta. Ég hef ekki séð ástæðu til að endurskoða þau kaup ríkislögreglustjóra. Ég vil þó árétta að aukinn fjöldi vopna í eigu lögreglunnar hefur ekki sjálfkrafa í för með sér aukna notkun vopna hjá lögreglu. Þrátt fyrir að framangreindar aðgerðir hafi skapað mikla umræðu í samfélaginu er ljóst að þær voru hvoru tveggja til þess fallnar að styrkja löggæsluyfirvöld og efla lögreglu almennt. Beiting þeirra mun þó, eins og gildir um aðrar valdbeitingarheimildir lögreglunnar, vera háð takmörkunum til að tryggja öryggi almennings og löggæsluyfirvalda sem hafa það hlutverk að halda uppi allsherjarreglu og lögum í landinu.

Það vill svo til að í morgun vaknaði ég á Ísafirði og var ferð minni heitið þangað m.a. til að kynna mér störf lögreglunnar á Vestfjörðum. Við fórum yfir aðstæður lögreglufólks á þessu strjálbýla, harðgera og umfangsmikla svæði í samhengi við valdbeitingarheimildir sem það hefur til að bregðast við í krefjandi aðstæðum. Ég verð að játa

Við getum ekki dvalið við það, við verðum að horfa á þær aðstæður sem lögreglufólk og -menn eru í í dag og átta okkur á kjarna vandans. Það er okkar að gjalda eðlilegan varhuga við auknum heimildum lögreglunnar, alltaf, til þess að beita aðferðum sem geta falið í sér líkamstjón fyrir þann sem verður fyrir. Aðstæður breytast hratt og það er mikils krafist af lögreglufólki sem ber skylda til að bregðast við öllum mögulegum aðstæðum. Við höfum stigið stór framfaraskref í því skyni að mennta lögreglufólkið okkar, en einhver er ástæða þess að menntuðum lögreglumönnum hefur

Virðulegi forseti. Við höfum öll orðið vör við aukna hörku og breyttar aðstæður í glæpastarfsemi á Íslandi. Síðasta árið hafa fregnir af hrottalegum árásum og auknum umsvifum glæpasamtaka verið daglegt brauð. Lögreglan gerir sitt besta með þann mannafla og þá tækni sem hún hefur í höndum sér en við finnum samt sem áður að landsmenn eru óttaslegnir varðandi þróun skipulagðrar glæpastarfsemi hér á landi. Með stöðugri þróun glæpasamtaka hefur reynst sífellt erfiðara að eiga við þau og stöðva uppsveiflu þeirra hérlendis. Allir fasar löggæslunnar eru að verða komnir að þolmörkum og þegar við ræðum þessi mál verðum við að taka inn í umræðuna starfsöryggi og viðbragðsgetu lögreglumanna sem leggja líf sitt að veði hvern einasta dag til að tryggja öryggi landsmanna og halda uppi lögum og reglu hér á landi. Lögreglan hefur kallað eftir viðunandi búnaði til að geta sinnt störfum sínum og það lýtur m.a. að takmörkuðu öryggi, hærri slysatíðni og auknu álagi hjá lögreglu með auknum vopnaburði í samfélaginu og aukinni hörku í ofbeldisbrotum. Að senda lögreglu á vettvang með úðavopn og kylfu þar sem skotvopni hefur verið beitt eða hótun um beitingu þess sjá allir að er óboðlegt, bæði gagnvart viðbragðsaðilum og þolendum í viðkomandi máli. Öryggi almennings og lögreglumanna verður að vera í forgangi í öllum ákvarðanatökum.

og í mörgum tilfellum voru þeir að skaða aðra. Á þeim tíma tel ég að rafbyssur hefðu getað hjálpað og komið í veg fyrir tjón

að meta hvað þeir þurfa til að vera öruggir í sínu starfi? Er það okkar hér á Alþingi að taka ákvörðun um það og banna þeim að nota það sem þeir telja að þeir þurfi til að vera öruggir og komast heim til sín eftir vinnudaginn? Þá segi ég nei. Við eigum að treysta þeim. Það þarf góða þjálfun og við verðum líka að sjá til þess þegar þeir eru búnir að þjálfast að þeir fái öll

þá er hann margfalt minni ef við tökum tillit til allra þeirra ferðamanna sem hér dvelja á landinu hverju sinni. Þrátt fyrir að fjöldinn sé sá sami kom fram í svari við annarri fyrirspurn hv. þingmanns að það vantaði 50–70 lögreglumenn vegna styttingar vinnuvikunnar. Það er auðvitað umtalsverður fjöldi og það þarf að taka á því. Þrátt fyrir mikla fjölgun í landinu, bæði íbúa og ferðamanna, er ekki að sjá að glæpum sé nokkuð að fjölga. Það sem virðist vera að gerast er að eðli glæpa er að breytast. Aukning útkalla hjá sérsveit staðfestir það, meira er um að kalla þurfi til sérsveit vegna vopnaburðar.

og það væri betur gert með því að fjölga lögreglumönnum heldur en að almennir lögreglumenn væru að bera vopn á mjöðm. Hann sagði að lögreglumenn væru ekki að kalla eftir því að vopnast en þeir væru að kalla eftir því að vera öruggir í starfi. Við verðum að hlusta á það og bregðast við því.

forseti. Ég þakka málshefjanda og ráðherra fyrir að stofna til þessarar umræðu. Það dylst engum að aukin harka hefur komið upp á yfirborðið í tengslum við störf skipulagðra glæpahópa á Íslandi.

og ég ímynda mér að það sé væntanleg skýrsla núna hvað úr hverju, öðru hvorum megin við áramótin, sama efnis nema að áhyggjurnar hafi aukist frá því sem áður var. Það er auðvitað þannig að vopn lögreglu hverju sinni eru dálítið eins og slökkvitæki heima hjá okkur. Við eigum þau en vonum að við þurfum ekki að nota þau og í því samhengi held ég að vopnaeign lögreglunnar verði að skoðast. Við þurfum auðvitað að treysta lögregluyfirvöldum til að meta með hvaða hætti þessum málum þarf að vera fyrir komið til að lögregluþjónar landsins komist heilir heim til sín í lok vaktar.

og hvað okkur varðar í þingflokki Miðflokksins þá treystum við lögreglunni sjálfri best til að meta þörfina.

þar sem við í þingflokki Miðflokksins leggjum ekki megináherslu á sérstakt aðhald í útgjöldum heldur verður lögreglan

Virðulegi forseti. Ég vil byrja á því að þakka hv. þm. Arndísi Önnu Kristínardóttur Gunnarsdóttur og hæstv. ráðherra fyrir þessa umræðu og þau svör sem hér hafa borist. Samfélagið hefur breyst og það breytist hratt. Við hér á Íslandi höfum nú lengi búið við ákveðna menningu sem við við þekkjum og er þannig að við höfum mikla skotvopnaeign meðal almennings. Mörg eru alin upp við það að og umgangast þau í tengslum við bara sjálfbæran lífsstíl og veiðar, en það er allt annað sem við erum að horfa á í dag. Við erum að horfa á, ég man ekki töluna, hvort það voru ákveðnir einstaklingar sem eiga tugi eða hundruð hálfsjálfvirkra vopna sem hafa ekkert með veiðar að gera. Ég hef litið svo á að hæstv. ráðherra sé á góðri leið með breytingu á vopnalögum og hvet hana til dáða og að halda áfram á sömu leið.

Við verðum að horfast í augu við það að lögreglan er vanfjármögnuð, lögreglumenn eru of fáir, það er of mikið álag á þeim. Það er misjafnt eftir landsvæðum hvernig staðan er en víða er hún mjög bág. bág. Það að fara inn í starfsstétt þar sem við bjóðum upp á slíkar starfsaðstæður og ætla að leysa einhvern veginn úr málum með því að vopnavæða er ekki góð hugmynd.

Vopnavæðing lögreglu vegna skipulagðrar glæpastarfsemi og ýmiss konar breytinga sem hafa orðið á samfélaginu á undanförnum árum er einfaldlega falskt öryggi. Aukin vopnavæðing leiðir til vopnakapphlaups. Þetta er mjög vel skjalfest í fjöldamörgum rannsóknum úti um allan heim. Meiri vopnavæðing lögreglu þýðir vissulega kannski ákveðið öryggi í einstaka tilvikum eins og hv. þm. Guðmundur Ingi Kristinsson kom hérna fram með áðan en það fjölgar þeim tilfellum, þau verða fleiri. Líkurnar á óhöppum tengdum notkun á vopnum aukast einfaldlega af því að tilfellin eru fleiri. Mér finnst áhugavert að heyra hæstv. ráðherra tala um að hérna sé engin stefnubreyting sem hefur verið gerð þegar það var sérstaklega verið að bæta við úrræði fyrir lögregluna, sem sagt rafbyssu

og það er dálítið leiðinlegt að stjórnvöld séu einhvern veginn að fara að reyna að búa einhvern dulbúning á þetta vopn, að kalla það rafvarnarvopn eins og það sé eitthvað betra. Mér finnst þetta leiðinleg nýlenska, mér finnst þetta leiðinleg pólitík. Mér finnst það óþægilegt þegar það er ekki hægt að tala um rannsóknirnar sem liggja hérna á bak við, í

og betri búnað og frekari öryggisatriði til að tryggja þeirra störf. Ég er mjög ánægður með það að hafa á þeim tíma sem ég var í dómsmálaráðuneytinu lagt sérstaklega áherslu á þetta, að tryggja öryggi lögreglumanna. Meiri vopnavæðing í landinu er áhyggjuefni og við því verður að bregðast. Aukin skipulögð brotastarfsemi er að þróast hér með sama hætti og hefur verið að gerast á Norðurlöndunum og við höfum þar víti til varnaðar. Þar hefur dregið verulega úr áhuga fólks á að fara í lögregluna og orðnir erfiðleikar í því jafnvel að manna lögregluna. Við þurfum að byrgja brunninn. Við fórum í mikið átak í að fjölga nemendum á háskólastigi í lögreglunámi. Það hefur skilað sér í því að það tvöfaldast útskriftarárgangarnir núna.

var augljóst af viðbrögðum hæstv. forsætisráðherra að ekki var eining um málið í ríkisstjórninni og mér heyrist sú óeining enn vera uppi meðal stjórnarflokkanna. Svo má líka rifja það upp að umboðsmaður Alþingis gerði athugasemdir við samráðsleysi við þessa ákvörðun. En gott og vel. Ráðherrann þáverandi hafði tekið þessa ákvörðun að vandlega íhuguðu máli, var sagt í fréttum, og eftir samráð við ríkislögreglustjórann. Við þetta er tvennt að athuga: Í fyrsta lagi þurfum við að spyrja okkur í þessum sal hvort það sé eðlilegt og skynsamlegt

Stuðlaði það að góðri niðurstöðu? Í fyrsta lagi má færa gild rök fyrir því að slíkar breytingar krefjist náins samráðs við þing og þjóð. Rétta leiðin til þess er að leggja málið hér inn til Alþingis til umræðu og afgreiðslu. Í annan stað hefði mér þótt betra og kannski einhverjum fleirum að það hefði verið ráðist í tilraunaverkefni og þess vegna gladdi það mig að núverandi hæstv. dómsmálaráðherra hafi sagt hér áðan að eftir 18 mánuði eigi að endurmeta stöðuna. Þá má kannski með góðum vilja nefna það 18 mánaða tilraunaskeið og síðan verði árangurinn metinn og mældur. Við skulum líka vona að það verði gert almennilega og af utanaðkomandi aðilum. Höfum það hugfast að rafvopn hafa áhrif á skyntauga- og hreyfitaugakerfi mannslíkamans. Þau valda skyndilömun og það eru mörg dæmi um það og margar rannsóknir sem sýna að þau geta stórslasað fólk og það eru meiri líkur á því (Forseti hringir.) að þau séu notuð gegn veikum einstaklingum en fullheilbrigðum. Höfum það í huga.

og leita markvisst að þeim upplýsingum sem staðfesta eða styrkja ákveðna draumsýn um samfélagið sem á sér hreinlega ekki stoð í veruleikanum. Að halda því fram að orsökin fyrir aukinni hörku og aukinni skipulagðri glæpastarfsemi hér á landi sé til komin vegna þess að lögreglan sé í auknum mæli vopnuð er vægast sagt undarlegur málflutningur. Það er vegna aukinnar skipulagðrar glæpastarfsemi og aukinnar hörku í ofbeldisbrotum sem við þurfum að hafa lögreglu sem er viðunandi búnaði búin til að tryggja öryggi almennings. Hvaða öryggisstig og þjónustu viljum við og hvaða væntingar hefur almenningur til þess að lögreglan geti brugðist við þeim aðstæðum sem koma upp í samfélaginu? Almenningur býst við því að lögreglan sé þannig tækjum búin að hún geti brugðist við þeim aðstæðum sem upp kunna að koma hverju sinni og í ljósi aukins vopnaburðar og aukningar á fjölda skráðra tilfella þar sem vopnum er beitt er nauðsynlegt að lögreglunni sé gert kleift að bregðast við með öruggum hætti við slíkum aðstæðum. Það er öllum ljóst að styðja þarf við löggæsluna í sínum viðbrögðum í takt við nýjan veruleika. Við treystum á lögregluna þegar eitthvað kemur upp á og hún þarf að geta unað við ásættanlegan búnað, þjálfun og mannafla til að takast á við þá auknu hörku sem er að myndast í samfélaginu.

Ég vil þakka fyrir þessa umræðu, hún er mikilvæg. Ég lenti persónulega í því fyrir nokkrum misserum að fornbíl var rænt

Þegar ég kem þangað kemur maður skjálfandi á móti mér og segir: Ég er feginn að sjá þig, Jakob Frímann. Hér kom maður mjög óhuggulegur, ógnandi og reiður í morgun yfir því að við hefðum fjarlægt bílinn og hérna er nafnið hans. Ég vissi að þú ættir þennan bíl. Hér er nafn og kennitala en þú ferð ekki að tala við hann sjálfur,

Enginn lögmaður vildi taka þetta mál að sér. Þetta er Ísland í dag, gott fólk, eins og Jón Ársæll myndi orða það. Við þurfum að bregðast mun harðar við þeirri staðreynd nota bene, hér voru íslenskir krimmar á ferð — að hér eru komnar mafíur ýmissa landa, búnar að festa rætur í glæpastarfsemi af ýmsum toga. Við höfum því miður leyft þessu að gerast og viðgangast. Ég er ekki sérfræðingur í tegund vopna eða hvernig bregðast skuli við en með einhverjum markvissum og árangursríkum hætti þurfum við að berjast á móti þessu og bregðast við þessu hraðar og harðar en við höfum gert til þessa. Ég skora á dómsmálaráðherra að hika ekki við að losa okkur undan þessu ástandi vegna þess að það er tiltölulega nýtilkomið og við þurfum að grípa til skjótra aðgerða gegn því.

Svona ákvarðanir eru þess eðlis og ég er reyndar á því að umræða um löggæslu eigi raunar öll að fá meira rými hér á Alþingi. Það er grundvallarhlutverk ríkisins að tryggja öryggi fólksins í landinu og mannafli og mannauður er sterkasta svarið í því samhengi. Í svörum dómsmálaráðherra við fyrirspurn frá mér kemur fram að ríkislögreglustjóri hafi greint þörf á mannafla í tengslum við rannsókn á skipulagðri glæpastarfsemi. Þar kemur fram að fjölga þurfi stöðugildum. Þar kemur fram að þörf sé á auknu fjármagni til nauðsynlegra tækja og hugbúnaðarkaupa. Þar kemur fram að áhersla verði að vera aukin á alþjóðlegt samstarf. Þetta er einfaldlega hluti af því að löggæsla á Íslandi fái að þróast í samræmi við breyttar þarfir og breyttan veruleika. Vopnaburður virðist vera að færast í aukana hjá ungmennum og við sjáum merki um breytt landslag afbrota. Það þarf að horfa heildstætt á málin og heildstætt á hvernig starfsumhverfi lögreglunnar er. Samkvæmt tölum frá Eurostat fyrir 2020 voru að meðaltali 333 lögreglumenn á hverja 100.000 íbúa í Evrópu. Hlutfallið hér var 176. Svona samanburður er erfiður en ég leyfi mér að nefna þessar tölur. Árið 2013 var heildarfjöldi lögreglumanna 8,1 á hverja 10.000 ferðamenn hér á landinu tíu árum seinna var hlutfallið komið niður í 4,6. Hlutfallið fór lækkandi. Forseti. Fangelsismálin eru auðvitað samofin löggæslu og þar eru biðlistar einkennandi. Ég lagði fram fyrirspurn sem sýndi að í lok árs 2022 voru 279 karlmenn á biðlista eftir afplánun í fangelsi. Meðalbiðtíminn hafði verið um tvö ár.

er að þegar við ræðum um innviði (Forseti hringir.) þá þarf að muna það að löggæsla og fangelsismál falla þar undir og stefnumótun og fjármögnun þarf að endurspegla það.

og hæstv. dómsmálaráðherra fyrir þessa umræðu. Hún er mikilvæg, ekki síst í ljósi fréttaflutnings af auknum vopnaburði í samfélaginu og af því hefur lögreglan eðlilega áhyggjur og við hér sem höfum tekið til máls í þessari umræðu deilum þeim.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 Í frumvarpi dómsmálaráðherra um breytingar á vopnalögum sem nú liggur fyrir þinginu er lagt upp með að taka á þessum vanda sem hefur farið vaxandi í samfélaginu, m.a. með því að taka fyrir að fleiri hálfsjálfvirk skotvopn og sjálfvirk skotvopn verði flutt til landsins á grundvelli þess að um safnvopn sé að ræða. Þetta atriði sem og önnur í frumvarpi hæstv. ráðherra eru til þess fallin að stemma stigu við auknum líkum á vopnaburði í samfélaginu og er það vel. Öflugt lögreglulið, þ.e. vel fjármögnuð löggæsla, er líka leið til að draga úr því að lögreglan þurfi að bera vopn við sín daglegu störf. Þingflokkur Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs hefur áður látið þá afstöðu sína í ljós að vopnaburður lögreglu skuli ekki vera almennur hér á landi og að slíkt beri að forðast í lengstu lög. Breytingar á vopnalögum eru því skref í því að ná tökum á vaxandi vanda.

sem hún sagði að við ættum að ræða þetta oftar og með dýpri hætti í þessum sal heldur en raunin er. Í því samhengi kemur til hugar

sem enn eru á þingi, sumir ekki, og hæstv. núverandi dómsmálaráðherra, af því að samstarfið eins og það er samsett í ríkisstjórn er líklegt til að gera alla ákvarðanatöku í þessum málum erfiðari en eðlilegt væri. Við þekkjum auðvitað umræðuna sem varð hér í kjölfar þess að gerð var reglugerðarbreyting sem sneri að rafbyssum.

telja ráðherrar þess sama flokks, Vinstri grænna, enga ástæðu til að bera sérstaklega hápólitísk mál sem eru í þeirra ranni undir samstarfsflokka sína.

með þeim sem hafa nefnt hér að það mætti alveg fara meira fyrir þessari umræðu hér á þessum vettvangi. Ég er sammála því að þetta eru pólitískar ákvarðanir sem við erum að taka, það hvort lögregla beri vopn er gríðarlega mikilvæg pólitísk ákvörðun sem þarf að taka að vandlega ígrunduðu máli í samráði við fleiri aðila heldur en þann aðila sem valdinu fær að beita. Það er eðlilegt að fólk sem hefur vald vilji meira vald og það hefur sýnt sig að það er í sjálfu sér eðlilegt og ætti ekki að duga til þess að það sé aukið.

og hvort hæstv. ráðherra hafi ekki áhyggjur af stigmögnun vopnaburðar sem er nokkuð sem fræðimenn hafa lýst áhyggjum af í kjölfar umbyltingar á störfum lögreglu hér á landi.

Það sem ég tala hér fyrir snýst um að tryggja öryggi lögreglumanna og tryggja öryggi almennings. Rannsóknir sýna það að vopnaburður lögreglumanna eykur ekki öryggi þeirra heldur getur sett öryggi þeirra í hættu í ofanálag.

Virðulegi forseti. Ég vil þakka hv. þingmanni fyrir að hefja þessa sérstöku umræðu í dag og vekja athygli á málefninu. Ég vil nota tækifærið og leggja áherslu á að þessi málefni eru undir stöðugu endurmati og þurfa að endurspegla þá þróun sem á sér stað í okkar samfélagi. Tilkoma rafvarnarvopna á sér langan aðdraganda. Lögreglan hefur allt frá árinu 2007 haft til skoðunar hvort rétt væri að taka slík vopn upp hér á landi og á undanförnum árum hefur reglulega komið til umræðu hvort tilefni sé til að fjölga valdbeitingartækjum fyrir lögreglu við framkvæmd skyldustarfa. Að því sögðu vil ég ítreka það sem kom fram í fyrri ræðu minni, að það hefur ekkert breyst í skilyrðum fyrir vopnaburði lögreglu. Engin stefnubreyting hefur verið gerð og ekki stendur til að gera breytingar á valdbeitingarheimildum lögreglunnar. Það er því ómögulegt að stíga skref til baka, líkt og hv. þingmaður nefndi hér í sinni ræðu og endurmeta stöðuna líkt og hv. þingmaður orðaði það. Ég lagði mat á stöðu mála þegar ég tók við embætti og tók ígrundaða ákvörðun um að halda áfram á sömu braut. Tilgangurinn með rýnihópnum og skýrslugjöf að 18 mánuðum liðnum er að endurmeta stöðuna.

Ég finn mig knúna til að leiðrétta það því að samkvæmt norsku lögreglunni hefur tilfellum valdbeitingar ekki fjölgað hjá henni þrátt fyrir innleiðingu rafvarnarvopna. Ég, ásamt lögreglunni, mun fylgjast grannt með innleiðingunni. Það er mikilvægt að hafa í huga að handhöfum lögregluvalds er nú þegar heimilt að beita valdi við framkvæmd skyldustarfa sinna en það má ekki ganga lengra í beitingu valds en þörf er á hverju sinni. Ég finn til mikillar ábyrgðar í þessum málaflokki (Forseti hringir.) og þess vegna hef ég sem dómsmálaráðherra einsett mér að bregðast við þeirri stöðu sem upp er komin hér á landi með þeim aðgerðum sem best tryggja öryggi almennings.

Samið hefur verið um fyrirkomulag umræðunnar. Ráðherra hefur tíu mínútur til framsögu og eru rýmri andsvör leyfð við ræðu ráðherra þannig að allir stjórnarandstöðuflokkar komist að.

þann 30. nóvember næstkomandi og stendur í tvær vikur eða til 12. desember. Yfir 80.000 manns eru skráðir til leiks, þar af um 1.000 blaða- og fréttamenn svo að gera má ráð fyrir að talsvert verði fjallað um fundinn í fjölmiðlum. Stærsta mál þingsins í ár er fyrsta hnattræna stöðutakan þar sem lagt verður mat á árangur ríkja. Samkvæmt Parísarsamningnum skal á fimm ára fresti leggja mat á það hvernig ríkjum hefur gengið að vinna að loftslagsmarkmiðum sínum.

Hnattræna stöðutakan er lykilatriði í umræðunni um hert markmið ríkja og væntingar standa til að niðurstöður fundarins verði m.a. settar fram með leiðbeiningum til ríkja þegar kemur að því að senda inn uppfærð landsákvörðuð markmið sem verður næst árið 2025. Það er hins vegar ljóst að samningamenn eiga mikla vinnu fyrir höndum að ná saman um ákvörðun þar sem enn eru mörg og ólík sjónarmið uppi um það hver skilaboðin eiga að vera. Annað stórt mál sem mun væntanlega fá talsverða athygli er umfjöllun um loftslagshamfarasjóðinn, en á síðasta ári var tekin ákvörðun um að hann skyldi stofnaður. Jafnframt var þá tekin ákvörðun um að setja á laggirnar sérstaka nefnd sem falið var að undirbúa tæknileg atriði varðandi störf sjóðsins með það að markmiði að þær tillögur yrðu lagðar fyrir fundinn í ár.

Ekki liggur endanlega fyrir hvernig fjármögnun sjóðsins verður útfærð og eru ríki komin misjafnlega langt varðandi ákvörðun þar um þó að einhver ríki hafi gefið í skyn að þau muni tilkynna um framlög á þessu þingi. Við erum að skoða það með nágrannaþjóðum okkar hvernig við gætum komið að þeim málum en ekkert liggur enn fyrir um það, en við munum að sjálfsögðu skoða það af mikilli alvöru hvort og þá hvernig aðkoma Íslands verði best útfærð. Af öðrum stórum málum má nefna vinnustraum um aðgerðir til samdráttar í losun þar sem orkuskipti eru áherslumál í fyrsta fasa, vinnustraum um hnattræna markmiðið um aðlögun að loftslagsbreytingum og umræður um nýtt sameiginlegt tölulegt markmið vegna fjármögnun loftslagsaðgerða. Við munum einnig fylgjast vel með umræðu um 6. gr. Parísarsamningsins sem fjallar um markaði með kolefniseiningar, en það er málefni sem hefur fengið talsverða umfjöllun hér á landi og margir hafa sýnt því mikinn áhuga. Reyndar er það meira en áhugi, við erum að sjá að íslensk fyrirtæki eru farin að hasla sér völl á þessu sviði

það er ótrúlega margt að gerast á þessu sviði hér á landi. Þetta er ekki atvinnugreinar sem eru litlar í neinni merkingu þess orðs. Þróunin hefur verið mjög hröð þannig að hér er ekki um að ræða einhverja hluti sem eru að fara að gerast, við erum að tala um að nú þegar er mikið að gerast á þessu sviði. Einnig fylgjumst við vel með vinnu er varðar upplýsingar og skýrslugjöf en segja má að upplýsinga- og skýrslugjöf sé einn af hornsteinum í Parísarsamningnum og grunnur þess að hægt sé að fylgjast með framgangi mála.

Þá viðgengst víða um heim að niðurgreiða jarðefnaeldsneyti sem oft og tíðum hamla framgangi þess að byggð sé upp endurnýjanleg orka þar sem það er jafnvel auðvelt. Við leggjum áherslu á að slíkum niðurgreiðslum verði hætt.

Í þessu samhengi er mikilvægt fyrir okkur að halda á lofti jarðhitanum sem er slík lausn og öðrum tæknilegum lausnum sem við og aðrir búa að.

Því er mikilvægt að við höfum þessa stóru mynd í huga, þessa kerfislægu áhættu sem við kynntumst svo vel á tímum heimsfaraldurs og ekki síst til að undirstrika að við verðum að standa saman frammi fyrir þessum áskorunum á öldinni. Í öllum okkar málflutningi verði svo lögð rík áhersla á réttlát umskipti, að mannréttindi verði virt og jafnréttismál verði í hávegum höfð í öllum aðgerðum.

og möguleika þess að formgera samstarf landanna í þessum málaflokki. Mikil gróska er nú í hreinum orkuskiptum í Bandaríkjunum í kjölfar nýlegrar lagasetningar og stóraukinna framlaga bandarískra stjórnvalda til þess verkefnis og líklegt er að tækifæri felist fyrir Ísland í auknu samstarfi. Reyndar er það ekki bara líklegt, það er algerlega öruggt. Sem fyrsta skref í samstarfi landanna á þessu sviði hefur umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra ákveðið að Ísland taki þátt í Carbon Management Challenge, CMC. Um er að ræða alþjóðlegt átaksverkefni, leitt af Bandaríkjunum, og miðar að því að hraða upptöku tækni sem byggir á föngun, förgun og hagnýtingu kolefnis. Markmiðið CMC er að ýta undir og skala upp með stórfelldum hætti

Markmið CMC eru hvorki skuldbindandi né fela þau í sér beinan kostnað heldur felast þau fyrst og fremst í því að Ísland vinni að framgangi CCS/CCUS-tækni og lausna á heimsvísu og heima fyrir í samstarfi við atvinnulífið.

Ef við ætlum að hafa áhrif þá þurfum við alltaf að byrja heima hjá okkur og það var mjög ánægjulegt að ég er að koma núna frá undirskrift í Elliðaárdal með Elliða Vignissyni, bæjarstjóra í Ölfusi, og

þetta stóra orkufyrirtæki á íslenska mælikvarða eru búnir að ákveða það að snúa bökum saman til að vinna að því að nýta grænu orkuna. Það eru góðar fréttir því að við þurfum að hafa okkur öll við ef við ætlum að ná þeim markmiðum sem við höfum einsett okkur að ná.

Forseti. Mig langar til að nýta þetta andsvar til að spyrja hæstv. ráðherra hvort hann hafi brugðist við erindi sem mér skilst að honum hafi borist 16. nóvember síðastliðinn frá Náttúruverndarsamtökum Íslands, Ungum umhverfissinnum, Landvernd og Fuglavernd. Erindið varðar alþjóðlegan sáttmála um bann við frekari leit að jarðefnaeldsneyti og um það að frekari leit að olíu og gasi verði bönnuð með lögum. Þetta er kannski tiltölulega ný umræða í samhengi við

fer auðvitað hækkandi og vaxandi, af því að við vitum að ef við ætlum að fasa út notkun jarðefnaeldsneytis þá verðum við líka að hætta að vinna það upp úr jörðinni og sjónum. sjónum. Mig langar til að nota þetta tækifæri til að spyrja hæstv. ráðherra hvort hann hafi brugðist við þessu erindi eða hvort það hafi verið skoðað í ráðuneytinu að Ísland beiti sér á COP28 og taki undir þessa kröfu. Mér skilst að það sé mikið um það núna í aðdraganda þessa fundar að það sé verið að skrifa undir alls kyns viljayfirlýsingar. Þær eru góðar sem slíkar, en þessi krafa er eiginlega grundvallarkrafa þegar við erum komin fram á árið 2023 og erum enn langt, langt á eftir í glímunni við hlýnun jarðar.

og þetta myndi væntanlega þýða stórauknar aðgerðir innan lands og stóraukna aðstoð við þróunarríki og það er spurning hvort það séu ekki næg tækifæri til þess innan þess ramma sem núverandi kerfi býður upp á.

skoðum við þessa hluti í samhengi við aðra því að okkur berst fjöldi erinda að taka þátt í og skrifa undir allra handa yfirlýsingar og samninga. En En ég held að það sé lykilatriði að við höldum aðallega þessum skýru skilaboðum sem við erum með. Það verður af nógu að taka á þessum vettvangi. Við höfum sögu að segja sem fyrst og fremst snýr að

að styðja ekki hvað sem er heldur velja vel. Það kann að vera að við höfum og eiginlega alveg öruggt að við höfum auðvitað aukin tækifæri innan þróunarsamvinnu til að styðja við góð verkefni í loftslagsmálum. En hér er um að ræða kröfu sem er að einhverju leyti krafa suðurs til norðurs vegna þess að þetta er krafan um að ríku löndin sem notið hafa jarðefnaeldsneytisins hætti að vinna það og dragi úr framleiðslunni. Við vitum svo sem að það er það sem við þurfum að gera. Við verðum að hætta að nota jarðefnaeldsneyti alls staðar ef við ætlum að ná þeim árangri sem stefnt er að. Þannig að pólitískt held ég að það sé

sem er tæki til lausna því þetta snýst ekki bara um að hætta að nota jarðefnaeldsneyti, þetta snýst um að setja græna orku í staðinn og það snýst ekki bara um að það, þó að það sé mikilvægt, að láta að okkur kveða á alþjóðavettvangi á fundum heldur þurfum við líka, virðulegi forseti, að byrja heima hjá okkur

Spurningin er þessi: Hefur Ísland fengið undanþágu frá nýjum Evrópureglum sem eiga að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda í flugsamgöngum?

á sameiginlegan fundi hjá atvinnuveganefnd og umhverfis- og samgöngunefnd í morgun þar sem við vorum að kynna skýrslu um upprunavottorð eins og ég hafði boðað og ef ekki þá er alveg sjálfsagt að kynna það fyrir hv. þingflokki.

kr. á þessu ári, og það er eitthvað sem kemur á hverju ári og tekjurnar geta verið mun meiri. En það er mjög mikilvægt að ræða þau mál og það verður einmitt kynnt á blaðamannafundi á fimmtudaginn. Varðandi flugsamgöngurnar þá

að við eins og aðrar þjóðir erum að skoða það sérstaklega og það er verið að rannsaka hvernig er best að haga þeim málum miðað við þær vísindalegu upplýsingar sem við höfum og það er sérstakt mál sem væri gott að ræða hér en á kannski ekki alveg við þegar kemur að COP.

er mikilvægt fyrir okkur að ná og við getum rætt betur.

Þau markmið eru, aftur með leyfi forseta, í ríkisstjórnarsáttmála þessarar ríkisstjórnar: „Við munum setja okkur sjálfstætt landsmarkmið um 55% samdrátt á losun á beinni ábyrgð Íslands fyrir 2030 miðað við árið 2005.“

Hlutur Íslands í því samkomulagi var að ná 29% samdrætti. Við erum ekki að ná því markmiði. Síðan voru gerð ný markmið um 55% samdrátt á losun og okkar hlutur endar líklega einhvers staðar í kringum 40%. En til viðbótar við það er ríkisstjórnin með áætlun um sjálfstætt markmið

Það er bara mjög augljóst að maður spyrji: Af hverju er ekki búið að sýna okkur hvernig á að ná þessu markmiði um 55% samdrátt í losun ef, eins og ráðherra segir líka, við eigum ekki bara að leysa vandann með yfirlýsingum?

Frú forseti. Ég vil gera málefni hafsins að umtalsefni. Það er mikilvægt á COP28 verði málefni hafsins þátttakendum ofarlega í huga. Markmið loftslagsráðstefnunnar í París 2015 voru skýr um að halda hlýnun af manna völdum innan við 1,5°C miðað við árdaga iðnbyltingar. Of lítið var þar fjallað um hafið. Athyglin hefur færst á hafið síðan þá, sem betur fer. Stærsti hluti af auknum hita á jarðríki er geymdur í hafinu. Hafið hefur aldrei verið heitara en árin 2022 og 2023 frá því að mælingar hófust. Verndun hafsins er alþjóðlegt úrlausnarefni og á þeim vettvangi verður Ísland að tala skýrt fyrir þeim málstað. Ísland á að vera í fremstu röð í þessum efnum. Við eigum svo mikið undir. Á þeim árum sem liðin eru síðan hafréttarsamningur Sameinuðu þjóðanna var gerður hafa bæst við nýjar og miklar áskoranir í umhverfismálum. Áherslan hefur færst frá því að vera nær eingöngu á veiðar yfir í umhverfisþætti sem varða hafið, svo sem hlýnun loftslags, líffræðilegan fjölbreytileika og viðkvæmar vistgerðir í hafinu auk eiginlegra fiskveiða og eldis. Árið 1982 voru loftslagsbreytingar nánast óþekkt hugtak og einungis ríflega áratugur er frá því að súrnun sjávar varð þekkt. Sáttmáli Sameinuðu þjóðanna um verndun líffræðilegs fjölbreytileika var undirritaður í Rio de Janeiro árið 1992 og tók gildi hér árið 1994. Samningurinn er mikilvægasta verkfærið til að varðveita líffræðilega fjölbreytni jarðar og náið samstarf og samráð er um framkvæmd hans og annarra alþjóðlegra náttúruverndarsamninga. Samningurinn hefur í för með sér viðamiklar alþjóðlegar skuldbindingar fyrir Ísland sem m.a. lúta að verndun og sjálfbærri nýtingu lífríkisins auk ákvæða um sanngjarna skiptingu hagnaðar af nýtingu erfðaauðlinda. Ráðstefnan um líffræðilegan fjölbreytileika sem kennd er við Montreal og Kunming, sem haldin var í fyrra, setur skýr markmið um að varðveita líffræðilegan fjölbreytileika og að verndarsvæði verði 30% af hafi og landi fyrir árið 2030. Einnig voru samþykkt markmið um endurheimt vistkerfa. Því þarf að vinna að því að skilgreina áherslur Íslands varðandi verndun hafsvæða innan íslenskrar lögsögu í samræmi við markmið alþjóðasamninga sem Ísland er aðili að. Það þarf að nýta þá grunnþekkingu sem til staðar er, benda á hvar eru brotalamir og skortur á rannsóknum og tryggja að brugðist verði hratt og vel við. Mikilvægt er að Ísland beiti sér fyrir því á vettvangi Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar að bruni svartolíu sem eldsneytis fyrir skip og flutningur olíu á norðurslóðum verði bannaður líkt og stofnunin hefur samþykkt við suðurheimskautið,

Svartolía er gríðarlega eitrað og seigfljótandi skipaeldsneyti sem brotnar afar hægt niður í lífríki sjávar og alveg sérstaklega á kaldari slóðum í Norðurhöfum. Verði skipsskaði eða sjóslys gæti það orsakað óbætanlegan skaða á fiskimiðum okkar enda er nánast vonlaust að hreinsa svartolíu í hafinu.

Hér á Íslandi má segja að við höfum góða sögu að segja og þó svo að enginn sé fullkominn þá má segja að Ísland sé til fyrirmyndar í baráttu fyrir umhverfinu. Notkun okkar á hreinni orku sætir aðdáun alheimssamfélagsins og við erum vel í stakk búin að uppfylla þau skilyrði sem við höfum sett okkur. Ísland getur verið fyrirmynd í umræðunni og margar þjóðir hafa einmitt leitað til okkar þegar kemur að þessum málum, þegar kemur að aðgerðum í þágu umhverfismála þar sem við sýnum öðrum skrefin. En þó svo að við eigum langt í land við að fullnýta þá orkukosti sem við eigum og dreifingu orkunnar þá megum við ekki gleyma að hér á landi erum við í öfundsverðri stöðu til að ná einmitt þessum markmiðum. Sú staða er þó ekki sjálfgefin. Það hefur ítrekað verið bent á yfirvofandi orkuskort hér á landi þar sem aðilar hafa neyðst til að brenna olíu til að halda daglegum rekstri gangandi. Bara í gær fengum við tilkynningu frá Landsvirkjun þess efnis að grípa þurfi til takmörkunar á víkjandi orku til fiskimjölsverksmiðja, fiskþurrkunar og gagnavera sem stunda rafmyntagröft. Það er hins vegar mikilvægt að hafa samninga hvað varðar ótrygga orku og afhendingu á henni til þess að fullnýta kerfið okkar en skerðingarnar eru hins vegar að aukast og vara yfir í lengri tíma. Eftirspurn allra hefur aukist talsvert, hvort sem við lítum hérlendis eða erlendis og hvort sem um er að ræða stórnotendur, heimilin eða annan atvinnurekstur. Magn raforku hér á landi getur takmarkast við vatnsmagn í lónum, þurrkatíð hefur áhrif og m.a. líka yfirfylling.

Að þessu sögðu þá er samt brýnt að ákveða með hvaða hætti við ætlum að ná þeim markmiðum sem við höfum sett okkur. Ætlum við að leita ólíkra leiða? Hvernig ætlum við að nýta auðlindirnar okkar? Ætlum við að virkja meira? Ætlum við að minnka sóun í kerfinu og með hvaða hætti ætlum við að byggja upp byggðalínuna okkar og dreifikerfi? Eða ætlum við hreinlega að halla okkur aftur og horfa upp á gríðarlega afturför í loftslagsmálum hér á landi? Leiðin áfram ætti að vera skýr og það er eiginlega óskiljanlegt að við séum ekki öll hreinlega á harðahlaupum. Við verðum ekki kolefnishlutlaus án þess að grípa til aðgerða og því var afar ánægjulegt að heyra hæstv. ráðherra hér áðan fara aðeins yfir vænlegu aðgerðaáætlunina. Ríkisstjórnin hefur sett sér háleit og mikilvæg markmið. Við ætlum að verða kolefnishlutlaus árið 2040 í samræmi við stefnumið Parísarsamningsins. Þá er líka mikilvægt að hafa það í huga að umhverfismál varða okkur öll, allt heimssamfélagið eins og það leggur sig, enda er það heildarmyndin sem skiptir máli þó svo við séum afar oft að einblína eingöngu á landið Til að mynda getur stríð í heiminum haft áhrif á dreifingu orkunnar og nýtingu hennar og fengið þjóðir til að hugsa þetta í rauninni allt upp á nýtt. Þar er Ísland í rauninni engin undantekning, við reiðum okkur á heildarmyndina eins og allar aðrar þjóðir.

Það er öllum ljóst að samvinna er lykillinn að betra samfélagi og betri heimi. Í vinnu sem þessari er mikilvægt að við sinnum hagsmunagæslu einnig fyrir Ísland og Íslendinga. Hvað þýðingu hafa ákvarðanir sem eru teknar hér hvað varðar innleiðingu á reglugerðum og fleiri málum hér á landi þar sem við erum að hugsa um sérstöðu Íslands? Við eigum að beita okkur fyrir því að vinnan sé með þeim hætti að tekið sé tillit til þjóða sem hafa sérstöðu eins og Ísland sem er eyja og treystir talsvert á flugsamgöngur á mörgum sviðum. Harðar aðgerðir á sviði flugsins sem tengir okkur við umheiminn geta reynst okkur afar þungt högg. Því er mikilvægt að við séum að vakta þær tillögur sem fram koma og breytingar á þeim með áhrif þeirra á hagsmuni okkar að leiðarljósi og ég treysti því að fulltrúar Íslands séu að sinna því verkefni og maður finnur það alveg að þeir eru að gera það. En það er afar mikilvægt að allir komi að þessari hagsmunagæslu saman. Ávallt höfum við loftslagsmarkmiðin okkar ofarlega í huga að sjálfsögðu, en hins vegar getum við hæglega náð saman um tillögur sem koma ekki til með að hafa neikvæð áhrif á hagsmuni samfélagsins okkar og atvinnulíf. Til þess þurfa okkar fulltrúar að flagga sérstöðu Íslands í alheimsvinnu sem þessari. Einnig er vert að hafa í huga að ómögulegt verður að ná markmiðum loftslagssamnings Sameinuðu þjóðanna og viðbóta við hann án traustrar samvinnu stjórnvalda og einkaaðila. Fyrirtæki hér á landi hafa gengið í aðgerðir með það að markmiði að lágmarka sóun, minnka útblástur og hraða orkuskiptum. Þau eiga lof skilið fyrir góða vinnu og þakklæti í þágu umhverfismála og við viljum halda þeirri skilvirku vinnu áfram, sem er afar mikilvægt, því það er nauðsynlegt að við gerum það einmitt með hagsmuni heildarinnar að leiðarljósi.

Er Ísland að standa sig hvað þetta varðar? Við erum núna í dag að hjálpa Evrópusambandinu að framleiða jarðefnaeldsneyti.

Það virðist ekki vera nægur skilningur á því. Við erum að hjálpa Evrópu að menga, svo einfalt er það. Við skulum hafa alltaf í huga þegar við tölum um grænu orkuna á Íslandi að 87%, ef ekki 90%, af orkunotkun á Íslandi kemur úr kolum og kjarnorku. Það er útgangspunkturinn svo það liggi fyrir. Annað sem er líka mikilvægt að skoða hérna, og það kemur fram í svari ráðherra fyrir viku síðan um loftslagsmarkmiðin, að skilgreiningin á því hvað falli undir markmið stjórnvalda um kolefnishlutleysi liggur ekki fyrir og því er ekki hægt að segja hver losun í tonnum koldíoxíðsígilda er. Við vitum ekki hvernig við ætlum að ná þessum markmiðum einu sinni, við erum ekki með skilgreininguna á því hvernig við ætlum að ná þessu hlutleysi.

þ.e. skilgreiningar og aðferðafræði til að meta árangur er enn í mótun. Við skulum hafa þetta alveg á hreinu. Við erum á algjöru bernskustigi hvað þetta varðar. Við erum ekki með skilgreiningar á hreinu og öll aðferðafræði er enn í mótun.

Það liggur fyrir að það skortir áreiðanlegar upplýsingar varðandi tiltekin atriði sem varða landnotkun og endurheimt vistkerfa og því skiptir miklu máli að bæta rannsóknir og upplýsingar.

Við erum ekki komin mjög langt í þessu. Við skulum ekki vera að tala um að við séum að gera rosalega stóra og góða hluti í þessu. Við erum ekki með skilgreiningar á hreinu, við erum ekki með aðferðafræðina á hreinu og við erum ekki heldur með gagnaskráninguna á hreinu.

vill minna hv. þingmenn á að virða ræðutímann og einnig að það er búið að semja sérstaklega um umræðuna og ekki vel séð af forseta að þingmenn séu að næla sér í mun fleiri mínútur en aðrir.

jafnvel þó að árið 2023 verði að öllum líkindum langheitasta ár sögunnar með fjöldann allan af hörmulegum flóðum, skógareldum og hitabylgjum um allan heim. Því miður þá stendur í baráttan við loftslagsbreytingar frammi fyrir miklum mótvindi og dapurlegum framtíðarhorfum. Loftslagsþing Sameinuðu þjóðanna er okkar helsti vettvangur til að takast á við þessa alþjóðlegu krísu og skiptir gríðarlega miklu máli að rík þjóð eins og Ísland sé metnaðarfull í sínum markmiðum og leiðandi þegar kemur að áherslum og að við stöndum raunverulega við áform og áætlanir. Það skiptir máli að standa við gefin loforð svo það sé mark á okkur takandi. Markmið ríkisstjórnarinnar um 55% samdrátt fram til ársins 2030 er ekkert sérstaklega metnaðarfullt en það sem verra er er að ríkisstjórnin er ekki nálægt því að ná því markmiði. Samkvæmt útreikningum Umhverfisstofnunar var samdráttur Íslands frá árinu 2005 til ársins 2010 um 10%. Þegar horft er til framtíðar og tekið mið af þeim aðgerðum sem eru þegar í gangi eða hafa verið staðfestar stefnir í að losunin dragist saman um 24% fram til ársins 2030, sem er vel innan við helming af yfirlýstum markmiðum ríkisstjórnarinnar. Þegar við horfum til verkefna sem eru helst til þess fallin að aðstoða við að ná markmiðum um samdrátt í losun, eins og t.d. öflugar og skilvirkar almenningssamgöngur, þá er lítill sem enginn áhugi á að fjármagna verkefnin af neinni alvöru. Á þennan hátt grefur ríkisstjórnin undan sínum eigin trúverðugleika og möguleikum. Forseti. Loftslagsþing Sameinuðu þjóðanna er vettvangur þar sem þjóðir heims sammælast um markmið í loftslagsmálum til að þrýsta stöðugt á metnaðarfyllri aðgerðir þvert á landamæri. Ísland hefur langa hefð fyrir þátttöku og stuðningi við alþjóðlegt samstarf um verndun náttúrunnar og COP28 er vettvangur til að halda því áfram og ganga enn lengra. Það er því ljóst að Ísland getur ekki bara treyst á að elta önnur lönd, við þurfum sjálf að setja markið hátt og þannig gera Ísland að leiðtoga og fyrirmynd þegar kemur að umhverfis- og loftslagsmálum. Við gerum það með því að sýna gott fordæmi og þrýsta sérstaklega á að loftslagsréttlæti sé haft að leiðarljósi, það skiptir gríðarlega miklu máli,

Við sýnum gott fordæmi með því að grípa til róttækra aðgerða við að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda á Íslandi. Ein aðgerð væri t.d. að banna olíuleit í efnahagslögsögu Íslands en nú eru tvö ár frá því að ríkisstjórnin lýsti yfir slíku í stjórnarsáttmálanum sínum. Ríkisstjórnin virðist þó eiga erfitt með að sýna þann vilja með aðgerðum. Í fyrstu lagði Í fyrstu lagði fyrrum umhverfisráðherra fram frumvarp um bann við olíuleit á 152. löggjafarþingi sem ekki náðist að afgreiða þá og ekkert hefur bólað á frumvarpinu síðan. Auk þess þegar Píratar lögðu til bann við olíuleit á síðasta kjörtímabili var því máli bara vísað frá, meiri hlutinn vísað því frá. Forseti. Forgangsröðunin er mjög skýr og hún er ekki í þágu loftslagsins. Það hefur sannað sig óteljandi sinnum að það er ekki nóg að tala bara um hlutina, það verður að fylgja þeim eftir með aðgerðum. Skýrustu aðgerðirnar sem stjórnvöld og löggjafinn geta gripið til er löggjöf. Það að setja lög sem gerðu það skýrt að Ísland myndi ekki leita að olíu í framtíðinni eða leyfa öðrum löndum að gera það, væri ekki aðeins mikilvægt fyrir hag þjóðarinnar heldur væri það einnig táknrænt út á við. Ísland gæti verið leiðandi í baráttunni og útbreiðslu jarðefnaeldsneytis á alþjóðavettvangi. Það dugir nefnilega skammt að stæra sig af grænum orkuskiptum ef það er ekkert í regluverkinu sem tryggir að megavöttin leysi ekki af hólmi olíulítrana í stóra samhenginu. Það er ekki nóg að allir á Íslandi keyri rafbíla, við þurfum líka að gera allt sem í okkar valdi stendur til að önnur ríki hætti notkun jarðefnaeldsneytis ef markmiðið er að snúa við hnattrænni hlýnun og súrnun sjávar. Nú síðast í október

Nú þegar hafa átta þróunarríki, þúsundir félagasamtaka auk fjölda borga og fylkja samþykkt sáttmálann. Enn hefur ekkert ríki í Evrópu samþykkt sáttmálann en samtökin telja þetta vera kjörið tækifæri fyrir Ísland í ljósi þess að orkuskipti eru nú þegar þungamiðjan í loftslagsstefnu ríkisstjórnarinnar og með því að skrifa undir sáttmálann myndi Ísland marka sér alvöru pólitíska stöðu á alþjóðavettvangi. Því hlýtur að vera kjörið tækifæri í tilefni COP28 að bæði lögfesta bann við olíuleit og samþykkja þennan sáttmála og sýna þar með í verki með fleiri leiðum en rafbílainnflutningi að Ísland er í fararbroddi í grænum umskiptum. Þetta eru aðgerðir sem hæstv. ráðherra getur gripið til núna strax, en ég þreytist ekki að minna á hve mikilvægt er að við lítum til framtíðar í öllum aðgerðum. Einstakar aðgerðir ná einungis ákveðið langt og sérfræðingar hafa ítrekað bent á að ef við ætlum að afstýra þeim hörmungum sem bíða okkar þá þurfi stórar kerfisbreytingar, breytingar á okkar stærstu kerfum og þar fremst í flokki er hagkerfið okkar. Við þurfum að uppfæra hagkerfi okkar og hætta að horfa á hagvöxt sem eina mælitækið á gæði samfélagsins. Það eru einmitt hvatarnir í hagkerfinu okkar sem valda því að t.d. auðlindaríkar þjóðir misnota loftslagsþingið til að sækja viðskiptatækifæri. Skýrt dæmi er hvernig Sameinuðu arabísku furstadæmin ætla að nýta sér stöðu sína sem gestgjafar loftslagsráðstefnunnar til að semja við þjóðir um kaup á jarðefnaeldsneyti, eins og hefur komið fram í fjölmiðlum. Þegar gróðasjónarmið ráða för verða aðrir hagsmunir undir eins og hagsmunir umhverfisins og aðgengi framtíðarkynslóða að þeim auðlindum sem þær þurfa til að lifa.

Virðulegi forseti. Staðan er grafalvarleg og ólíkt því sem við höfum verið að ræða undanfarin ár þá erum við ekki að horfa til framtíðar um afleiðingar loftslagsbreytinga, þær eru löngu komnar fram um allan heim og ekki síst hér á Íslandi. Hamfaraflóð, aurskriður, hækkun sjávar, bráðnun jökla, þetta er eitthvað sem við höfum horft upp á undanfarin ár með tilheyrandi afleiðingum. Má þar nefna aurskriður á Seyðisfirði og fleira. Íslenska ríkið hefur gengist undir ákveðnar skuldbindingar með aðild sinni að loftslagssamningi Sameinuðu þjóðanna. Á COP28 verður farið yfir þann árangur sem ríkin hafa náð í því að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda. Þar verður tekist á við það markmið að leita leiða til að halda hlýnun jarðar innan við 1,5°C miðað við fyrir iðnbyltingu. Þetta markmið var samþykkt í Parísarsamkomulaginu um viðnám við loftslagsbreytingum. Virðulegi forseti. Mér hlotnast sá heiður að sækja loftslagsráðstefnuna, COP28, ásamt öðrum þingmönnum en hún fer fram í Dúbaí á næstu dögum og vikum. Fyrir Íslands hönd fer, auk þingmanna, fjöldi fólks frá bæði stjórnvöldum og atvinnulífinu. Green by Iceland er það vörumerki sem notað er erlendis en við þekkjum betur sem Grænvang, sem hefur það hlutverk að efla samstarfið milli þessara aðila með tilliti til markmiðanna. Það er þó mikilvægt að við missum aldrei sjónar á hinu raunverulega markmiði og með aðkomu atvinnulífsins fái ekki arðsemiskrafan að verða alvarleika loftslagsbreytinganna yfirsterkari. En því miður höfum við séð allt of mörg dæmi um það og það köllum við grænþvott í daglegu tali. Það ríkir bjartsýni fyrir COP28 gagnvart því að nú verði tímamót í anda Parísarsáttmálans og vona ég svo sannarlega að sú verði niðurstaðan. Það hafa verið tekin mörg góð skref og má þar t.d. nefna samkomulag á milli Kína og Bandaríkjanna. Það sem hefur komið fram, og ekki síst frá sjálfum forseta þingsins, er að nú er tíminn liðinn þar sem við getum verið að marka stefnur og leggja til tillögur, tími aðgerða er kominn. Og það er það sem ég bind miklar vonir við að komi út úr þessum fundi, að við sjáum raunverulegan aðgerðapakka sem hin stóru ríki, sem bera að sjálfsögðu mesta ábyrgð á stöðunni, taki sig saman og bregðist við. Þessi umræða hér í dag hefur verið góð og hér hefur komið fram að við erum langflest sammála um hver staðan er og að við þurfum að hlaupa dálítið hraðar. Ég vil nýta tækifærið hér og þakka fyrir það traust að fá að fara þarna út. Þessi mál hafa verið mér mjög hugleikin undanfarin ár og ég sérhæfði mig í mínu meistaranámi í

í dag er að loftslagsumræðan er nú samofin allri samfélagsumræðu og ég heyri það þvert á flokka að við skiljum hér öll alvarleika stöðunnar. Ég er Ég er bjartsýn og ég held að við séum að gera mjög margt gott í okkar málum. Auðvitað viljum við gera betur, við viljum geta hlaupið hraðar, við höfum ólíkar áherslur á forgangsröðun og um það tökumst við á í pólitíkinni. En góðu fréttirnar eru þær að við erum meðvituð um stöðuna og erum öll sammála um að við þurfum að byrja að framkvæma hraðar og taka ábyrgð.

Umræðan hér í dag skiptir máli, hún skiptir máli um það hver skilaboð Íslands verða á COP28 og hvert framlag Íslands verður. Mig langaði í því samhengi að nefna hér í umræðunni nýlegt svar hæstv. umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra við skriflegri fyrirspurn minni þar sem ég reyndi að fara nánar ofan í markmið stjórnvalda um kolefnishlutleysi fyrir árið 2040. Ég spurði spurninga um það hvaða losun félli þar undir og hver hún væri í kílótonnum. Í svari hæstv. ráðherra, sem er ágætt, er rakið að markmið stjórnvalda um kolefnishlutlaust Ísland árið 2040 sé sett fram í samræmi við stefnumið Parísarsamningsins frá 2015

gróðurhúsalofttegunda og bindingar kolefnis af mannavöldum þannig að nettólosun verði engin eða 0. Í svarinu er jafnframt rakið að til að ná markmiði Parísarssamningsins þurfi þess vegna að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda af mannavöldum eins hratt og nokkur kostur er með minni notkun jarðefnaeldsneytis í orkuframleiðslu og samgöngum og á sama tíma að auka kolefnisbindingu. En svo kemur eftirfarandi viðbót, með leyfi forseta: „Skilgreining á því hvað falli undir markmið stjórnvalda um kolefnishlutleysi liggur ekki fyrir og því ekki hægt að segja hver losun í tonnum koldíoxíðsígilda er.“ Þetta er auðvitað mikill kjarnapunktur í svari hæstv. ráðherra. Til þess að markmið geti náðst fram þarf að liggja fyrir hver markmiðin eru og svo er einfaldlega ekki hér. Hvað fellur undir markmið stjórnvalda Hvað fellur undir markmið stjórnvalda um kolefnishlutleysi liggur einfaldlega ekki fyrir og það er ekki hægt að segja til um það hver staðan er um losun. Ég spurði hæstv. ráðherra jafnframt að því hvort hann teldi ástæðu til að auka gagnsæi með því að skilgreina nákvæmlega hvaða losunarflokkar liggi til grundvallar markmiðinu í lögum um loftslagsmál

Það er einn fundur í þessum sal.) „Stefnt er að því að skilgreina og skýra markmið um kolefnishlutleysi og þar af leiðandi hvaða losun skuli falla undir markmið um kolefnishlutleysi. Í stefnumörkun í loftslagsmálum er lögð mest áhersla á að draga úr losun og auka bindingu óháð losunarflokkum.“ Forseti. Þetta var aðeins um markmiðin, um gagnsæi og ég vildi draga þetta sérstaklega fram af því að þetta er mikill kjarnapunktur. En það liggur ekki fyrir af hálfu stjórnvalda skilgreining um þessi markmið. Þá aðeins um stóru myndina. Ég sakna þess að ríkisstjórnin tali um heildarsamhengið og ég sakna þess að ríkisstjórnin tali einni röddu. Fyrirheit um orkuskipti eru bara falleg orð ef ekki fylgir hvernig á að tryggja framboð og afhendingu á raforku. Það þarf nauðsynlega að styrkja flutningskerfi og ég vil aftur nefna að það er mikilvægt að horfa á stóru myndina í því samhengi en ekki að móta stefnu eftir punktstöðu í kerfinu hverju sinni. Fyrirtæki á landsbyggðinni hafa ekki getað gengið að nægilega áreiðanlegri orku og hafa þurft að reiða sig á olíu

Íslands í orkuskiptum virðist að engu orðin. Það bíður næstu ríkisstjórnar að gera það að forgangsmáli að hraða leyfisveitingum og taka ferli rammaáætlunar til endurskoðunar og gæta þess að næg orka sé í nýtingarflokki til að knýja orkuskipti og mæta orkueftirspurn framtíðarinnar. Með skýrri hugmyndafræði og fjármögnuðum aðgerðum er sannarlega hægt að ná raunverulegum árangri á þessu sviði og tækifærin til þess blasa við. En mér sýnist að allar stórar ákvarðanir í orkumálum bíði nýrrar ríkisstjórnar sem verður að standa sameinuð um pólitíska sýn og aðgerðir og hafa kjark til að fara í stórar ákvarðanir. En ég brýni hins vegar ráðherra og hef trú á því að hann muni tala skýrt

um að ná takmarkinu um kolefnishlutlaust Íslands eftir nokkur ár, jú, tíminn líður mjög hratt, þá verður þetta öfluga flutningskerfi raforku í lykilhlutverki með orkunýtni og hvernig allt kerfið á að fúnkera. Því er það lykilverkefni til að ná þessum markmiðum að hraða og ljúka við sem allra fyrst að endurbyggja flutningskerfi raforku landsins. Í því samhengi er ég að tala bæði fyrir uppbyggingu hins svokallaða byggðalínuhrings og svæðisbundna kerfisins í einstökum landshlutum. Síðan megum við ekki gleyma mikilvægi dreifikerfis í þessu samhengi sem hefur verið mikið unnið að frá 1995.

Einnig er mikilvægt að nýta glatvarma betur en við gerum. Það er í rauninni þörf á þjóðarátaki í þessum málum. Rafvæðing Íslands. Við gerum okkur háleit markmið um að rafvæða Ísland og nýta innlenda orkugjafa til að knýja áfram samfélagið okkar og eins og áður þá gegnir flutningskerfið algjöru

Það hefur komið fram, og kom fram í máli hæstv. ráðherra hér áðan, mikilvægi þess að við förum að styrkja hitaveitukerfin og leita að heitu vatni. Við höfum ekki gert mikið af því um langa hríð, 15–20 ár, og við eigum að gera miklu betur þar, bæði til að tryggja núverandi hitaveitu og -kerfi landsins og líka til að finna heitt vatn á köldum svæðum landsins. Hæstv. ráðherra hefur einmitt nýlega kynnt verkefni sem snúa að þeim málum. Við höfum síðan betri tækifæri en flestar þjóðir til að standa okkur í grænni orkuframleiðslu, hvort sem er í vatnsafli, jarðvarma eða vindorku, með öflugu kerfi og eigum að nýta þessa samkeppnishæfni sem landið hefur upp á bjóða

Frú forseti. Eins og þér þekkið þá er ég mikill áhugamaður um loftslagsmálin og hvernig sé best að takast á við þau, enda varði ég nánast allri ræðu minni á fyrsta landsþingi Miðflokksins árið 2017 í að ræða loftslagsmál. Því miður hefur lítið þokast síðan þá, þrátt fyrir þessa ræðu, og það á við bæði á Íslandi og í öðrum löndum. Nú stendur fyrir dyrum 28. lokatilraunin til að bjarga heiminum vegna loftslagsmála og að þessu sinni í Dúbaí, sem er auðvitað dálítið kostulegt. En hvað um það, nú er þetta víst síðasta lokatilraunin, segja menn, til að koma í veg fyrir óafturkræfar hamfarir af völdum loftslagsbreytinga. Þá kynni nú vera ráð að endurhugsa aðeins þá nálgun sem hefur verið notuð í þessum málaflokki. Ég leit við í 21. lokatilrauninni í París á sínum tíma og hæstv. loftslagsráðherra hefur ekki gleymt því, eða réttara sagt Björn Bjarnason, fyrrverandi ráðherra, hafði ekki gleymt því, og skjólstæðingur hans og nemi, hæstv. ráðherra, tók það upp og einhvern veginn afsakaði vandræðagang ríkisstjórnarinnar í málaflokknum með því að árið 2015 hefði verið fallist á Parísarsamkomulagið. Hver eru skilaboðin í því? Hugsanlega þau að Ísland hefði eitt 193 landa Sameinuðu þjóðanna átt að andmæla því samkomulagi sem kom svo á daginn, eins og ég viðurkenndi, að hefði ekki verið raunhæft, hefði ekki gengið eftir, enda flest önnur lönd,

En er ekki tímabært, frú forseti, að fara að meta þetta upp á nýtt? Hæstv. ráðherra nefndi í ræðu sinni að að jarðefnaeldsneyti væri niðurgreitt og ég velti fyrir mér hvað hann á við með því. Er þetta málflutningur öfgasamtaka eins og Just stop Oil og Extinction Rebellion sem halda því fram að framleiðsla jarðefnaeldsneytis sé niðurgreidd á Vesturlöndum vegna þess að þau fyrirtæki eins og önnur fái skattafslátt ef þau fjárfesta í stað þess að greiða sér út arð? Það væri áhugavert, ef hæstv. ráðherra gefst tími til, að fá skýringu á því hvað er átt við með niðurgreiðslu á framleiðslu jarðefnaeldsneytis. Við vitum að það er niðurgreiðsla á oft og tíðum of óhagkvæmum orkukostum í endurnýjanlegri orku

og fyrir vikið er einfaldlega óraunhæft, óframkvæmanlegt, að láta alveg af notkun jarðefnaeldsneytis á næstu árum eða áratugum. En við getum svo sannarlega reynt að gera miklu meira til að nýta okkur tæknina, tækniframfarir, til að ná árangri á þessu málasviði. Og það er algjörlega ljóst, frú forseti, að ef við Íslendingar viljum leggja enn meira af mörkum, því við leggjum gríðarlega mikið af mörkum, þá þarf aukna orkuframleiðslu til að ráðast í orkuskipti. Ég vil því hrósa hæstv. ráðherra fyrir það að annaðhvort hann eða einhver á hans vegum eða ríkisstjórnarinnar uppgötvaði að það myndi þurfa að framleiða meiri orku til að ráðast í orkuskiptin. Þetta var mikil tímamótauppgötvun hjá ríkisstjórninni og ég dreg ekki úr því að ég fagna því að hún skuli hafa náðst.

flugi, flutningum og neyslu almennings. Ég veit að hæstv. ráðherra hefur bent á það að hann hafi ekki skrifað þessa skýrslu, en er þessi skýrsla enn í gildi

Ég vona að sá ágæti þingmaður geri sér grein fyrir því að samningurinn mun halda fullu gildi í mörg ár og áratugi væntanlega til viðbótar þannig að það verða miklu fleiri fundir en þessir 28 um loftslagssamninginn. Þetta eru vissulega risavaxinn viðburður og virðist alltaf verða stærri og stærri með hverju árinu sem líður og nú er hann haldinn í olíuríkinu Sameinuðu arabísku furstadæmunum. Ég tek undir með hæstv. ráðherra um að skilaboðin frá Íslandi séu mikilvæg og skilaboðin frá fundinum séu mikilvæg og hvað varðar þessa svokölluðu fyrstu stöðutöku, loftslagshamfarasjóðinn, svokallaðan vinnustraum um samdrátt í losun og 6. gr. Parísarsamningsins sem hér hafa öll verið nefnd sem aðalatriði á borði samninganefndar Íslands og geri ég engar athugasemdir við það, þetta eru allt mjög mikilvæg mál. Það skiptir hins vegar líka mjög miklu máli að við höfum skýra mynd um það hvernig við ætlum að fara áfram og því hefði ég gjarnan viljað heyra hver í rauninni uppfærsla landsframlagsins okkar sé. Ef ég skildi hæstv. ráðherra rétt þá liggur hún enn ekki fyrir og það veldur mér nokkrum áhyggjum af því að við vitum að stóra verkefnið er að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda. Það er samdráttur í losun gróðurhúsalofttegunda og hann þarf að verða

ég varð fyrir vonbrigðum með það hvað það er grunnt á skilningsleysinu á því hvað þarf að gera. Við þurfum að hafa aðgerðaáætlun um að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda sem stendur meðan við erum líka að afla orku í græna atvinnustarfsemi og orkuskipti. Þetta tvennt verður að geta farið saman. Ég Ég vil líka segja hér að ég vona að hv. þingmenn og þingheimur hafi augun á raforkuörygginu og forgangsröðuninni sem þarf að vera í kerfinu til að koma í veg fyrir ástand eins og skömmtun eða olíudrifna orkuframleiðslu eins og við höfum séð undanfarna vetur. Því miður hef ég ekki meiri tíma, frú forseti. Það væri hægt að halda hér langa ræðu um mörg atriði en í öllum bænum kynnum okkar kerfið um upprunaábyrgðirnar áður en við byrjum að ræða það í ræðustól Alþingis. Virðulegi forseti. Hér ræðum við loftslagsmálin í aðdraganda loftslagsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna. Þar verður staðan metin og leiðin mörkuð áfram. Hér á Íslandi höfum við lögfest markmið um að ná kolefnishlutleysi eigi síðar en árið 2046 og sett fleiri vörður á leiðina. Við getum náð settum markmiðum en til þess þurfum við áfram að vinna markvisst. Vinnan gegn loftslagsbreytingum er samvinnuverkefni og það þarf að vinna á mörgum ólíkum sviðum samtímis. Ég vil leyfa mér að segja að þar beri hæst orkumál í víðu samhengi en líka umbætur í hringrásarhagkerfinu og landnýting, og lykillinn að umbótum er rannsóknir og nýsköpun á öllum þessum sviðum. Stjórnvöld þurfa að veita markvissa forystu, beita réttum hvötum og stuðla að vandaðri upplýsingagjöf. Atvinnulífið vinnur markvisst og viðfangsefnin þar eru ólík í mismunandi geirum en atvinnulífið er í lykilhlutverki við að finna nýjar og grænar lausnir með nýsköpun. Einstaklingar hafa líka áhrif við allar ákvarðanir um daglega neyslu. Verkefnin eru ólík í orkumálunum en þau felast m.a. í öflun meiri endurnýjanlegrar orku, betri orkunýtingu — og hér hefur verið komið inn á hlutverk flutningskerfisins í því en líka nýsköpun í orkugeiranum og áframhaldi orkuskipta til að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda. Raforka nýtist t.d. ekki beint til orkuskipta á stærri farartækjum á lengri leiðum og þess vegna verður að tryggja aðgengi að rafeldsneyti.

mikilvægt framlag í baráttu gegn loftslagsbreytingum í heiminum jafnframt því að vera forsenda orkuskipta í flutningum til og frá Íslandi. Við þurfum að ákveða hvernig við stöndum að framleiðslu rafeldsneytis og hvaða umgjörð við sköpum þeirri framleiðslu, t.d. varðandi kröfur til orkuöflunar, eignarhalds og ávinnings nærumhverfis. Uppbygging alvöruhringrásarhagkerfis er líka forsenda árangurs. Þar er auðvitað fyrsta reglan að nýta allt hráefnið vel. Í matvælaframleiðslu þarf til að mynda að horfa á allan skrokkinn af sláturdýrinu eða allt grænmeti sem er framleitt innan innan lands og nýta það vel. Þar eru nýsköpunartækifæri. Það sem ekki nýtist þarf svo að fara inn í hringrásina. Við þurfum að nota allt lífrænt efni í áburð eða til orkuframleiðslu, málma og plast í endurvinnslu og þannig mætti áfram telja. En þá að landnýtingunni. Öll ræktun bindur kolefni í gróðri auk þess sem ræktun gróðurlítils eða rofins lands dregur úr losun kolefnis út í andrúmsloftið. Frá því

Nú kalla bændur og aðrir landeigendur hins vegar eftir skýrari leiðsögn stjórnvalda um áherslur í kolefnisbindingu og kolefnisbókhaldi landnýtingar. Það þarf að vera skýrt hvernig landeigendur geta staðið að kolefnisbindingu til að hún uppfylli alþjóðareglur, hvort sem vilji er til að selja kolefniseiningar á markaði eða nota þær til jöfnunar í eigin bókhaldi og um leið sem leiðsögn við að bæta kolefnishringrás í eigin rekstri. Ef rétt er á haldið gætu íbúar í dreifbýli nýtt meira land til kolefnisbindingar og um leið skotið viðbótarstoðum undir afkomumöguleikana jafnframt því að vera virkir þátttakendur í vinnunni gegn loftslagsbreytingum. Virðulegi forseti. Vinnan að loftslagsmálum hefur samlegð með allri vinnu að sjálfbæru og öruggu samfélagi. Árangur í loftslagsmálum fer líka oftast saman við hagkvæmni í rekstri, hvort sem það er í heimilisbókhaldinu, í rekstri fyrirtækja eða í rekstri samfélags. Við höfum raunveruleg tækifæri til að ná árangri í loftslagsmálum í vinnunni gegn loftslagsbreytingum innan lands. Lykilatriðið er að horfa ekki þröngt á vinnuna, setja okkur markmið og aðgerðaáætlun á mörgum sviðum.

á meðan við gætum auðvitað nálgast verkefnið frekar þannig að við erum að fara í gegnum umbreytingar. Við þurfum að fara í gegnum aðlögun og við þurfum að breyta lífsháttum okkar og það þarf ekkert endilega að vera slæmt. Við höfum sem betur fer breytt lífsháttum okkar svakalega bara á síðustu 100 árum og það hefur allt verið til bóta fyrir mannskepnuna en í einhverjum tilfellum ekki svo gott fyrir jörðina. Ég er alveg sannfærð um að við getum gert bæði með því einmitt að hlusta á vísindamenn — og nú ætla ég ekki að flokka hv. þingmenn Flokks fólksins sem sérstakra vísindamenn. Ég vil hvetja hæstv. ráðherra til að hlusta á vísindamenn sem eru að skoða þetta, hlusta á fyrirtæki sem eru að þróa lausnir vegna þess að tæknibreytingar og nýsköpun eru auðvitað lykill lykill út úr þessu vandamáli. En með því er ég ekki að segja að við eigum að halda óbreyttri hegðun. Við eigum bara að horfa á hvað amma gamla gerði í eldhúsinu þegar hún tók plastpokann utan af brauðinu og dustaði brauðmylsnurnar úr og notaði svo plastpokann aftur. aftur. Við eigum auðvitað að hætta að nota hluti sem fara beint í ruslið og þó að við höldum að það fari í einhvers konar endurvinnslu, sem það vonandi gerir, þá er auðvitað alltaf best að endurnýta hlutina. En að þessu sögðu þá held ég að stóra nálgunin hjá okkur varðandi þessi mál þurfi líka að vera í gegnum samfélagið sjálft, í gegnum fyrirtækin okkar. Við þurfum að koma á raunverulegu hringrásarhagkerfi, að fyrirtækin okkar sem eru að framleiða vörur sjái akkur í því að það sé hvati í kerfinu til að tryggja að vörur hafi langan líftíma, þær hafi endingu, að það sé hægt að endurnýta þær og endurvinna eins og kostur er.

Við búum í ofboðslega fallegu landi með mikið af ósnertri náttúru sem við þurfum að varðveita og við þurfum að passa. Svo búum við við það tækifæri að geta framleitt hér ofboðslega mikið að grænni orku sem er lausn heimsbyggðarinnar við þessu vandamáli. Það eina sem við þurfum að gera er að finna skynsamlegt jafnvægi á þessu, hvað við ætlum að vernda og hvað við ætlum að virkja vegna þess að það gengur ekki að á Íslandi, þar sem við höfum aðgengi að grænni og góðri orku, séum við með olíuorkuver, við séum að brenna dísilolíu til að framleiða rafmagn sem við getum gert með öðrum hætti. Það er auðvitað þar sem fókusinn okkar á að vera. En að þessu sögðu þá ætla ég að óska hæstv. ráðherra góðs gengis á COP-ráðstefnunni.

í ráðstefnunni sjálfri. Auðvitað á sér stað fullt af samningafundum þar sem ríkin taka þátt og reyna að ná saman um hlutina. En básarnir, allar þessar ráðstefnur og allir þessir tvíhliða fundir — síðast átti ég einmitt gott samtal við fulltrúa frá íslensku atvinnulífi sem tóku þátt og sáu svo mörg tækifæri.

og hjá Sameinuðu þjóðunum og hér á 17. júní að við ættum að vera fremst meðal þjóða þegar kæmi að loftslagsmálum. Vandinn var sá að það var ekki farið í jarðhitaleit þá, það var ekki farið í að búa til græna orku þá og við erum að lenda í vandræðum núna út af því að við tókum ekki þær ákvarðanir.

Frumvarpið er liður í nánari áætlun ríkisstjórnarinnar til að mæta húsnæðisvanda íbúa Grindavíkur í kjölfar jarðhræringanna á Reykjanesskaga. Markmið frumvarpsins er þannig að lækka húsnæðiskostnað Grindvíkinga sem þurfa að leigja húsnæði til íbúðar utan Grindavíkurbæjar vegna náttúruhamfaranna. Ég mun nú gera stuttlega grein fyrir helstu efnisatriðum frumvarpsins. Gert er ráð fyrir að um tímabundið stuðningsúrræði verði að ræða sem taki til tímabilsins frá 10. nóvember 2023 til 29. febrúar

Í því sambandi er þó lagt til að kveðið verði á um það í bráðabirgðaákvæði við lögin að úrrræðið skuli endurskoðað fyrir lok febrúar 2024 með tilliti til þarfar á áframhaldandi stuðningi, þá eftir atvikum með hugsanlegum breytingum á fyrirkomulagi úrræðisins. Lagt er til að Húsnæðis- og mannvirkjastofnun annist framkvæmd sértæks húsnæðisstuðnings en stofnun hefur nú þegar víðtæka reynslu af framkvæmd sambærilegs stuðningskerfis á grundvelli laga um húsnæðisbætur. Því mun bæði reynsla stofnunarinnar á þessu sviði sem og fyrirliggjandi umsóknar- og úrvinnslukerfi koma til með að nýtast við framkvæmd þessa úrræðis. Frumvarpið byggir af þeim ástæðum á fyrirkomulagi húsnæðisbótakerfisins þar sem við getur átt, ekki síst þegar kemur að umsóknum um stuðninginn og úrvinnslu þeirra sem og leiðréttingu á greiðslum vegna breyttra aðstæðna. Þá er gert ráð fyrir að stjórnvaldsákvarðanir Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar, sem teknar eru á grundvelli laganna, verði frumvarpið að lögum, verði kæranlegar til úrskurðarnefndar velferðarmála, líkt og gildir um ákvarðanir stofnunarinnar um húsnæðisbætur. Gert er ráð fyrir að sértækur húsnæðisstuðningur samkvæmt frumvarpinu feli í sér mánaðarlega greiðslu sem miðist við fjölda heimilismanna, óháð aldri, að teknu tilliti til hámarkshlutdeildar ríkisins í húsnæðiskostnaði.

Með húsnæðiskostnaði er átt við þann hluta leigufjárhæðar sem greiddur er fyrir leiguafnot af húsnæði. Aðrar greiðslur og kostnaðarþættir sem leigjanda ber að greiða samkvæmt samningi eða lögum, svo sem fyrir hita, vatn, rafmagn, hússjóð, viðhald o.fl., teljast því ekki til húsnæðiskostnaðar í skilningi laga frumvarpsins. Gert er ráð fyrir að stuðningurinn verði almennur við íbúa Grindavíkurbæjar sem taka á leigu húsnæði utan bæjarins og er því ekki gert ráð fyrir að hann miðist við tiltekin tekju- og eignamörk. Lagt er til að fjárhæðir sértæks húsnæðisstuðnings fari eftir fjölda heimilismanna og fari eftir svokölluðum stuðlum húsnæðisbóta samkvæmt lögum um húsnæðisbætur sem ætlað er að endurspegla hvernig leiguverð hækkar hér á landi með auknum fjölda heimilismanna. Þannig er gert ráð fyrir að einstaklingur geti fengið allt að 150.000 kr. á mánuði í sértækan húsnæðisstuðning að því gefnu að húsnæðisstuðningur eða leigukostnaður viðkomandi nemi 200.000 kr. eða hærri fjárhæð á mánuði. Þegar tveir búi saman geti hámarksfjárhæð sértæks húsnæðisstuðnings numið allt að 198.000 kr. og 232.500 kr. ef heimilismenn eru þrír í heimili. Séu heimilismenn fjórir eða fleiri geti stuðningurinn að hámarki numið 252.000 kr. á mánuði sem miðast við að húsnæðiskostnaður viðkomandi sé 336.000 kr. á mánuði eða hærri. Er þannig lagt til grundvallar að stuðningurinn geti að hámarki numið 75% af húsnæðiskostnaði viðkomandi heimilis, eins og ég nefndi áður. Með heimilismönnum er átt við alla þá sem raunverulega búa í hinu leigða húsnæði og uppfylla nánari skilyrði sem sett eru fyrir stuðningnum, m.a. um lögheimili eða tímabundið aðsetur. Almennt er því lagt til grundvallar að fólk geti aðeins átt eitt heimili og þar með einungis talist til heimilismanna á einum stað á hverjum tíma. Er þó gert ráð fyrir ákveðnum undantekningum vegna barna sem eiga tvö heimili, og er þar um sömu tilvik að ræða og í lögum um húsnæðisbætur. Er þannig í fyrsta lagi gert ráð fyrir að búi foreldrar eða forsjáraðilar barns ekki saman teljist barn búsett bæði á lögheimili sínu og í húsnæði þess foreldris eða forsjáraðila sem það á ekki lögheimili hjá, enda dvelji barnið hjá foreldrinu eða forsjáraðilanum í að lágmarki 30 daga á ári. Telst barnið þá sem heimilismaður hjá báðum foreldrum sínum eða forsjáraðilum til 18 ára aldurs. Í öðru lagi geti barn sem hefur tímabundið aðsetur hjá fósturforeldrum vegna tímabundins fósturs samkvæmt barnaverndarlögum talist til heimilismanna á heimili foreldra eða forsjáraðila þess. Í þriðja lagi geti barn sem hefur tímabundið aðsetur á heimavist eða námsgörðum einnig talist til heimilismanna hjá foreldri eða forsjáraðila þess ef það á þar lögheimili. Virðulegi forseti. Gert er ráð fyrir að eftirfarandi skilyrði þurfi að vera uppfyllt til greiðslu sértæks húsnæðisstuðnings: Í fyrsta lagi þurfi umsækjandi og aðrir heimilismenn að hafa verið með lögheimili eða tímabundið aðsetur í Grindavíkurbæ hinn 10. nóvember síðastliðinn en verið gert að yfirgefa heimili sín á grundvelli laga um almannavarnir. Í þessu sambandi er þó ekki gert ráð fyrir að viðkomandi þurfi að hafa verið stödd heima fyrir þegar rýmingin fór fram heldur er með skilyrðinu vísað til þess að heimili viðkomandi séu á því svæði sem fyrirmæli stjórnvalda um rýmingu tóku til. Í öðru lagi er gert að skilyrði að umsækjandi og aðrir heimilismenn séu búsettir í hinu leigða húsnæði og eigi þar lögheimili eða tímabundið aðsetur. Í þessu horfi ég til frumvarps til laga um breytingu á lögum um lögheimili og aðsetur, lögum um mannvirki og lögum um brunavarnir, sem væntanlegt er á þingið og mun veita Grindvíkingum og mun veita Grindvíkingum auknar heimildir til að skrá tímabundið aðsetur í húsnæði utan Grindavíkurbæjar, svo sem í orlofshúsnæði í sumarhúsabyggð. Í þriðja lagi

Í fjórða lagi skuli umsækjandi verða aðili að leigusamningi um hið leigða húsnæði sem skráður hefur verið í leiguskrá húsnæðisgrunns Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar. Í fimmta og síðasta lagi liggi fyrir umboð umsækjanda og annarra heimilismanna, 18 ára og eldri, til nauðsynlegrar upplýsingaöflunar Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar til að staðfesta rétt viðkomandi til stuðningsins. Einnig er gert ráð fyrir að kveðið verði á um tilvik sem girði fyrir rétt til sértæks húsnæðisstuðnings. Þannig verði slíkur stuðningur ekki veittur í fyrsta lagi ef umsækjandi eða aðrir heimilismenn teljast þegar til heimilismanna í öðru húsnæði samkvæmt samþykktri umsókn um sértækan húsnæðisstuðning. Í þessu felst að synja ber umsókn að svo stöddu ef slíkur stuðningur er þegar greiddur vegna einhverra umræddra heimilismanna vegna annars leiguhúsnæðis. Gefst viðkomandi þá færi á að leiðrétta umsóknina og eftir atvikum heimilisskráningu viðkomandi. veittur þegar einhver heimilismanna er eigandi viðkomandi leiguhúsnæðis. Hið sama gildir ef eigandi hins leigða húsnæðis er lögaðili sem er nátengdur heimilismanni með nánar skilgreindum hætti.

Kemur því til greina, sem dæmi, að greiða sitthvorri fjölskyldunni sem leigja saman íbúð, húsnæðisstuðninginn að því gefnu að það kom skýrt fram í viðkomandi leigusamningum hvernig húsnæðið skiptist á milli þessara tveggja leigjenda. Í fjórða og síðasta lagi er gert ráð fyrir að sértækur húsnæðisstuðningur verði ekki greiddur ef viðkomandi húsnæði fullnægir ekki kröfum um brunavarnir íbúðarhúsnæðis sem settar eru fram í lögum og reglugerðum. Að öðru leyti eru ekki gerðar sérstakar kröfur til húsnæðisins svo lengi sem um er að ræða íbúðarhúsnæði eða annað húsnæði sem leigt er til íbúðar hér á landi. Gæti því, líkt og ég nefndi áðan, m.a. verið um að ræða herbergjaleigu, leigu sumarbústaða eða jafnvel atvinnuhúsnæðis að því gefnu að húsnæðið uppfylli allar þær kröfur sem gerðar eru til brunavarna íbúðarhúsnæðis. Með þessu er ekki verið að viðurkenna atvinnuhúsnæði sem íbúðarhúsnæði heldur verið að horfast í augu við þann húsnæðisskort sem við búum við og Grindvíkingar hafa, líkt og aðrir, fengið að reyna á eigin skinni. Ég mælti hér í síðustu viku fyrir þingsályktunartillögu um húsnæðisstefnu til 15 ára ásamt fimm ára aðgerðaáætlun, sem telur 43 aðgerðir sem er m.a. ætlað að mæta þessum skorti á íbúðarhúsnæði á viðráðanlegu verði. Á meðan við vinnum að því að koma á auknu jafnvægi á húsnæðismarkaði er þó mikilvægt að tryggja að allir Grindvíkingar sem hafa þurft að leigja sér húsnæði vegna jarðhræringanna á Reykjanesskaga geti notið húsnæðisstuðningsins, ekki aðeins þeir sem hafa náð að tryggja sér hefðbundið íbúðarhúsnæði til leigu. Verður þó engu að síður að gera kröfu um að þar sé ekki um að ræða húsnæði þar sem brunavarnir eru ófullnægjandi. Því miður virðist mikið um búsetu í slíku húsnæði og er það eitt af viðfangsefnum húsnæðisstefnu að tryggja betur öryggi fólks sem þar býr. Vinna þarf markvisst að því að leysa þann vanda og ná búsetu í atvinnuhúsnæðið upp á yfirborðið. Ég nefndi hér áðan frumvarp um breytingu á lögum um brunavarnir m.a., sem dreift verður á Alþingi í dag vonandi og stefnt er að því að geta mælt fyrir á morgun, en það hefur einmitt að markmiði auka öryggi þeirra sem hafa fasta búsetu í atvinnuhúsnæði, efla brunaeftirlit og auka öryggi slökkviliðsmanna Hvað varðar sértækan húsnæðisstuðning til Grindvíkinga vil ég rétt í lokin nefna að gert er ráð fyrir því að slíkur stuðningur hafi ekki áhrif á aðrar opinberar greiðslur. Þannig teljist stuðningurinn ekki til skattskyldra tekna og hafi ekki áhrif á greiðslur samkvæmt lögum um almannatryggingar eða lögum um félagslega aðstoð. Enn fremur er lagt til grundvallar að komi til þess, sem ég sannarlega vona, að fólk geti snúið aftur heim fyrir lok tímabils úrræðisins muni það áfram njóta stuðningsins út tímabilið svo lengi sem leigusamningur er enn í gildi og leigugreiðslur inntar af hendi. er að ákveðinn fyrirsjáanleiki gildi í þessum efnum og Grindvíkingar geti við gerð leigusamnings reitt sig á að þeir hafi stuðninginn út tímabilið að öðrum skilyrðum uppfylltum, enda ljóst að tímabundnum leigusamningum verður almennt ekki sagt upp á gildistíma þeirra heldur ljúki á umsömdum degi. Þá er uppsagnarfrestur á ótímabundnum samningum þrír mánuðir vegna leigu á einstökum herbergjum en sex mánuðir ef um hefðbundnar íbúðir Þannig verði heimilt að greiða stuðninginn áfram þrátt fyrir að viðkomandi heimilismenn búi ekki lengur í leiguhúsnæðinu, að því gefnu að leigusamningur sé enn í gildi og leiga greidd samkvæmt honum. Virðulegi forseti. Með frumvarpinu er enn fremur gert ráð fyrir að ákveðnar breytingar verði gerðar samhliða á öðrum lögum. Er þar í fyrsta lagi um að ræða breytingar á lögum um húsnæðisbætur, sem ætlað er að skýra nánar samspil þessara tveggja húsnæðisstuðningsúrræða. Í fyrsta lagi er gert er ráð fyrir að breytingar verði gerðar á lögunum í því skyni að heimilt verði að greiða húsnæðisbætur vegna leiguhúsnæðis í Grindavík enda þótt umsækjandi og aðrir heimilismenn séu þar ekki búsettir vegna fyrirmæla stjórnvalda um rýmingu á grundvelli laga um almannavarnir. Þannig er gert ráð fyrir að rýmingin hafi ekki áhrif á rétt viðkomandi til húsnæðisbóta. Í þessu sambandi er í öðru lagi lagt til að viðkomandi heimili geti samtímis notið slíkra húsnæðisbóta vegna leiguhúsnæðis í Grindavík og sértæks húsnæðisstuðnings vegna húsnæðis sem tekið er á leigu annars staðar á landinu. Í þriðja lagi er gert ráð fyrir að heimilt verði að greiða húsnæðisbætur vegna íbúðarhúsnæðis þótt sértækur húsnæðisstuðningur sé greiddur samtímis vegna sama húsnæðis. Þó er gert að skilyrði að húsnæðisbæturnar séu ekki greiddar vegna sömu heimilismanna og sértæki húsnæðisstuðningurinn. Þessu er ætlað að tryggja að húsnæðisbótalöggjöfin feli ekki í sér hindrun þess að þau sem njóti húsnæðisbóta geti boðið Grindvíkingum inn á heimili sín. Aftur á móti er ekki gert ráð fyrir að sömu einstaklingar geti notið bæði húsnæðisbóta og sértæks húsnæðisstuðnings vegna leigu á sama húsnæðinu. Í því sambandi verði skerpt á því að þeir einstaklingar sem njóta sértæks húsnæðisstuðnings teljist ekki jafnframt til heimilismanna í skilningi laga um húsnæðisbætur. Þeir hafi þannig ekki áhrif á rétt annarra til húsnæðisbóta. Þá eru í öðru lagi lagðar til breytingar á húsaleigulögum til að skýra nánari réttarstöðu leigjenda við þær aðstæður sem leigjendur húsnæðis í Grindavík stóðu frammi fyrir í kjölfar rýmingar bæjarins. Í þessu sambandi er ljóst að húsaleigulögin taka ekki sérstaklega á því hvernig fara skuli með efndir leigusamninga við afnotamissi leiguhúsnæðis við slíkar aðstæður. Þó hefur almennt verið talið að þeir hafi getað rift samningnum við þessar aðstæður og þar með losnað undan leigugreiðslum, þó ekki fyrr en íbúðin hafi verið tæmd sem var auðvitað ómögulegt vegna rýmingarinnar þar til nýlega. Samkvæmt húsaleigulögum hefur leigjandi þannig m.a. heimild til riftunar ef húsnæði spillist svo á leigutímanum, af ástæðum sem ekki verða raktar til leigjandans, að það nýtist ekki lengur til fyrirhugaðra nota eða telst heilsuspillandi að mati heilbrigðisyfirvalda. Hið sama á við ef réttur leigjanda er verulega skertur vegna laga eða annarra opinberra fyrirmæla. Slík riftun þarf að vera skrifleg og skal henni fylgja rökstuðningur. Réttaráhrif riftunar eru þá þau að réttindi og skyldur leigusala og leigjanda samkvæmt leigusamningi falla niður frá dagsetningu riftunar skal leigjandi rýma leiguhúsnæðið þegar í stað nema aðilar semji um annað og skal leigusali þá eiga rétt á leigugreiðslum vegna þess tíma sem líður frá riftun þar til leigjandi hefur rýmt húsnæðið samkvæmt samkomulaginu. Lögin gera þannig ekki ráð fyrir þeim aðstæðum að leigjandi geti ekki tæmt íbúðina í beinu framhaldi af riftuninni, líkt og gerðist í Grindavík. Þannig var þeim leigjendum í Grindavík sem kusu að rifta leigusamningum sínum vegna afnotamissis húsnæðisins í raun ómögulegt að tæma hið leigða þegar í stað og losna þannig undan leigugreiðslum. Þykir því mikilvægt að skýra nánar heimildir húsaleigulaga til riftunar á leigusamningi við þessar aðstæður og hvernig skuli fara um rýmingu, þ.e. tæmingu, húsnæðisins af eigum leigjanda. Er því lagt til að kveðið verði með skýrum hætti á um heimild leigjanda jafnt sem leigusala til riftunar ef leigjandi missir afnot af hinu leigða húsnæði um lengri tíma vegna opinberra fyrirmæla um brottflutning fólks af hættusvæði þar sem húsnæðið stendur. Lagt er til að leigjandi skuli þá rýma leiguhúsnæðið án ástæðulauss dráttar þegar fyrirmælunum hefur verið aflétt og eigi síðar en innan sjö daga frá afléttingu þeirra. Hafi húsnæðið ekki verið rýmt innan þess frests skuli leigusali eiga rétt á greiðslu leigu vegna þess tíma sem líður frá lokum frestsins þar til leiguhúsnæðið hefur verið Virðulegi forseti. Í þessu sambandi er þó ljóst að leigjendur kunna margir hverjir að vilja viðhalda samningssambandi við leigusala sinn um leiguhúsnæðið þannig að þeir geti snúið aftur heim þegar og ef aðstæður leyfa. Til að skýra nánar réttarstöðu leigjenda er því lagt til að kveðið verði á um að við slíkar aðstæður skuli leigusali bæta leigjanda afnotamissinn með hlutfallslegum afslætti af leigugjaldi vegna þess tíma sem afnotamissirinn varði eða á annan hátt sem aðilar koma sér saman um. Verði aðilar ekki ásáttir um bætur eða afslátt geti þeir leitað álits sérstaks úttektaraðila samkvæmt húsaleigulögum en þeir geti jafnframt borið álit slíks úttektaraðila undir kærunefnd húsamála sem kveður upp bindandi úrskurði í slíkum málum. Virðulegi forseti. Samkvæmt mati á kostnaðaráhrifum frumvarpsins er talið að áætlaður heildarkostnaður ríkissjóðs á mánuði vegna úrræðisins

Ég hef nú gert grein fyrir helstu efnisatriðum frumvarpsins og legg til að því verði að lokinni þessari umræðu vísað til hv. velferðarnefndar og 2. umræðu.

þennan lið mjög mikið. Ég vil bara þakka ráðherranum og hann starfsliði fyrir skjót og öflug viðbrögð í því að koma fram með þetta frumvarp. Ég veit að í ráðuneytinu var unnið alla helgina og í gær var málið kynnt fyrir velferðarnefnd. Auðvitað komu ýmis álitamál og sjónarmið þar fram og spurningar sem nefndin fær að glíma við þegar málið kemur til hennar á morgun. Ég geri ráð fyrir því að um þetta mál muni ríkja góð samstaða meðal þingmanna eins og verið hefur í þeim málum sem við höfum verið vinna hér að fyrir Grindvíkinga. Það ber að fagna því að allir flokkar í þinginu hafa staðið sem einn maður að því að klára þessi mál fljótt og vel. Við munum gera það. Hér hefur verið afskaplega vel að verki staðið og ég hlakka til að geta komið þessu máli í höfn, Grindvíkingum öllum til heilla.

ýmsum þáttum, eins og hæstv. ráðherra fór hér vel yfir. Mér líst vel á þá leið sem hér er farin til að koma til móts við Grindvíkinga á hrakhólum, leið sem byggir í meginatriðum á því húsnæðisbótakerfi sem við þekkjum en þó án tekju- og eignatenginga sem ég held að sé skynsamlegt í ljósi aðstæðna. Við í Samfylkingunni munum styðja þetta mál og ég hlakka til að fylgja því eftir í velferðarnefnd og heyra hvað umsagnaraðilar hafa til málanna að leggja. Við samþykktum í gær lög hér á Alþingi um að verja framfærslu Grindvíkinga í breiðri sátt. Nú tökum við þetta fyrir og ég geri ráð fyrir að það verði gert á þokkalegum hraða en þó þannig að hægt sé að vanda til verka.

Við sem búum á Suðurnesjum höfum verið mjög upptekin af þessu öllu saman og hvað verði nú um alla þá íbúa sem í Grindavík hafa búið. okkur mikið hjartans mál að koma þeim í skjól á allan þann hátt sem þarf að gera. Ég var reyndar ekki nógu skýr þegar ég óskaði eftir að fá að koma hér upp.

stórar fjölskyldur geta þurft að leigja sér einbýlishús sem getur þá kostað mikið. En við ræðum það þá bara í nefndinni í framhaldinu.

Hún hafði í engin önnur hús að venda og fór í kaupleigu þannig að hún er að borga verulega fjármuni í hverjum mánuði. Það má segja að þetta séu kaup en þetta er samt leiga. Þannig að maður veltir fyrir sér: Nær þessi stuðningur utan um slíka einstaklinga sem hafa þurft að grípa til þeirra úrræða að fara í kaupleigu til að bjarga sér?

tilefni málsins og kannski þann tíma sem þetta á að gilda. En ég ætla ekki að gera ágreining um það heldur bara að lýsa því yfir að Viðreisn mun styðja þetta mál. Það skiptir máli tryggja algjörlega afkomuöryggi Grindvíkinga á allan þann hátt sem hægt er. Nóg er nú samt sem Grindvíkingar þurfa að glíma við þessa dagana. — Ég ætla að láta þessu lokið og þakka bara fyrir framlagningu þessa máls.

erum við einmitt í þeirri stöðu, út af því hvernig húsnæðismarkaðurinn var hérna á Íslandi áður en krísan fór í gang, að það er bara ekki mikið um pláss.

Forseti. Ég fagna þessu frumvarpi um sérstakan húsnæðisstuðning fyrir Grindvíkinga þar sem Grindvíkingar standa frammi fyrir miklu verkefni og vita ekki hvað framtíðin ber í skauti sér og hvort þau geti flutt aftur heim og þá hvenær. Mikilvægt er að samfélagið í heild sinni geri það sem það getur til að létta aðeins undir með Grindvíkingum þó að auðvitað sé það

heilsu fólks og hvað þessar áhyggjur geta haft mikil áhrif á einstaklinga. Þannig að þetta er bara dropi í hafið til að hjálpa þessum einstaklingum að

það er mikið áfall að fara úr sínum heimabæ og vera annars staðar og fyrir börnin að fara í aðra skóla og ýmislegt. Ég held að þeir sem upplifa þetta ekki geti ekki sett sig í þessi spor. Mér finnst bara frábært að sjá að við erum að taka utan um þessa einstaklinga eins vel og við getum og þetta frumvarp er partur af því.

Þau eru tvíþætt. Þau eru til skamms tíma, sem þetta kannski tekur aðeins á, og svo inn í lengri framtíð. Það voru ákveðnar aðgerðir kynntar hér fyrir helgi. Ég vil bara sérstaklega

þær aðstæður sem uppi eru á Íslandi í dag er auðvitað þröngur kostur á húsnæðismarkaði. Það væri hins vegar, held ég, sérkennilegt ef við værum á hverjum tíma undirbúin fyrir það að taka á móti 1% þjóðarinnar í húsnæði sem við stæðum alltaf með opið.

En það er alveg ljóst að til þess að geta komið fólki fyrir með svona stuttum fyrirvara þá þarf að nota allt húsnæði. Þess vegna er svarið við því það

Það var aðeins rætt um fjárhæðirnar, annars vegar hvernig þær væru til fundnar og hins vegar af hverju það væru bara fjórir flokkar, að það væri sem sagt bara fjögurra manna fjölskylda og fleiri. Rökin fyrir því eru að þetta eru annars vegar sömu stuðlar og gilda í húsnæðisbótakerfinu, það eru sem sagt margföldunarstuðlar sem þar eru notaðir.

Þess vegna er þetta gert svona, til að hafa þetta eins einfalt og hægt er. Varðandi fjárhæðirnar sjálfar eru þær kannski ekki mjög vísindalega fengnar að öðru leyti en því að horft er til

eins og þeir hafa nýst í húsnæðisbótakerfinu, hafa þá nýst til að takast á við raunverulegar hækkanir frá einum upp í tvo og tvo til þrjá og fjóra og síðan er lítill munur eftir það.

vinna með nefndinni eins vel og hægt er. Það er mikilvægt að fara vel yfir þetta en það er líka mikilvægt að klára þetta hratt og vel. Það skiptir máli, held ég, að þá hefur löggjafinn tekið utan um afkomuna, eins og við kláruðum hér í gær,

Virðulegur forseti. Ég mæli fyrir tillögu til þingsályktunar um landsskipulagsstefnu fyrir árin 2024–2038 og aðgerðaáætlun fyrir árin 2024–2028, þ.e. næstu fimm ár. Það má segja að skipulagsmál séu yfir og allt um kring. Þau taka mið af samfélaginu hverju sinni og snerta alla þætti þess á einn eða annan hátt. Landsskipulagsstefna tekur á vernd og ráðstöfun lands á hálendi Íslands, í þéttbýli og dreifbýli og sjálfbærri nýtingu haf- og strandsvæða. Stefnunni er einnig ætlað að tryggja heildarhagsmuni við gerð skipulagsáætlana og stuðla að samræmingu í stefnumótun ríkis og sveitarfélaga um þróun byggðar og landnotkunar. Fyrsta landsskipulagsstefnan var samþykkt á Alþingi árið 2016. Samþykkt hennar fól í sér að í fyrsta sinn lá fyrir samræmd stefna um skipulagsmál á landsvísu til leiðbeiningar fyrir skipulagsgerð sveitarfélaga og aðra áætlanagerð um landnotkun og byggðaþróun. Nú tæpum átta árum síðar er komið að endurskoðun landsskipulagsstefnu. Margt í samfélaginu okkar hefur breyst á þessum tíma og eru viðfangsefni skipulagsgerðar nú fleiri en þegar gildandi landsskipulagsstefna var mótuð. Ísland hefur t.d. undirgengist ýmsar alþjóðaskuldbindingar sem hafa þýðingu fyrir skipulagsmál, svo sem loftlagsmál. Sú stefna sem nú er sett fram tekur mið af stefnum og áætlunum sem varða landnotkun og eru þær orðnar fleiri nú en þegar gildandi stefna var unnin. Stefnan setur því ný viðfangsefni í samhengi við skipulag landnotkunar og haf- og strandsvæða. Stefnumótunin tekur einnig á samhæfingu áætlana í innviðaráðuneytinu á sviði samgangna, sveitarfélaga-, húsnæðis- og byggðarmála. Grunnur samhæfingar þessara áætlana felst í sameiginlegri framtíðarsýn og meginmarkmiðum áætlananna. Þá vinna þær saman í gegnum samhæfðar aðgerðir og áherslur með viðmið um búsetufrelsi að leiðarljósi. Landsskipulagsstefna var unnin í samræmi við stefnumótunarferli Stjórnarráðsins, svokallaðan sporbaug stefnumótunar, og er það í samræmi við þær breytingar sem gerðar voru á ferli landsskipulagsstefnu með lögum um stefnur og aðgerðaáætlanir á sviði húsnæðis- og skipulagsmála, samgangna og byggðarmála. Meginafurðir þess ferlis eru stöðumat og valkostir sem sett var fram í grænbók um skipulagsmál, þar á eftir var unnin drög að stefnu sem gefin var út sem hvítbók um skipulagsmál. Samráð og samhæfing hafa verið leiðarljós í allri vinnu, bæði grænbókar og hvítbókar. Samhliða vinnu við grænbók og hvítbók var unnin greinargerð um stöðu og þróun skipulagsmála á Íslandi samkvæmt 10. gr. skipulagslaga og er hún lögð til grundvallar við gerð landsskipulagsstefnu. Um er að ræða greinargerð um stöðu og þróun skipulagsmála í landinu ásamt yfirliti yfir stefnu stjórnvalda í einstökum málaflokkum sem varða skipulag. Samkvæmt lögum um umhverfismat framkvæmda og áætlana skal vinna umhverfismat fyrir landsskipulagsstefnu þar sem hún markar stefnu fyrir leyfisveitingar til framkvæmda.

Landsskipulagsstefna er nú lögð fram til 15 ára ásamt fimm ára aðgerðaáætlun. Í stefnunni eru lögð fram þrjú markmið í skipulagsmálum og eru þau vernd umhverfis og náttúru, velsæld samfélags og samkeppnishæft atvinnulíf. Til að ná settum markmiðum þarf að horfa til fjölmargra þátta, því líkt og ég nefndi hér fyrr í máli mínu tekur landsskipulagsstefna á vernd og ráðstöfun lands á hálendi Íslands, í þéttbýli og dreifbýli og sjálfbærri nýtingu haf- og strandsvæða. Fyrir hvert markmið eru settar fram áherslur og tilmæli um hvernig framfylgja skuli viðkomandi áherslu í skipulagsgerð, hvort sem er á landi eða á haf- og strandsvæðum. Áherslurnar fylgja bæði eftir stefnu sem fram kemur í öðrum áætlunum stjórnvalda en einnig þeim lykilviðfangsefnum sem lögð voru til grundvallar við endurskoðun stefnunnar. Landsskipulagsstefnu er fyrst og fremst framfylgt með skipulagsáætlunum sveitarfélaga þar sem þau byggja á stefnunni við gerð aðal- og svæðisskipulags. Ásamt stefnu til 15 ára er einnig lögð fram aðgerðaáætlun til fimm ára sem felur í sér 19 aðgerðir sem ætlað er að nái fram markmiðum landsskipulagsstefnu. Aðgerðirnar miða einkum að því að gera skipulagsgerð sveitarfélaga skilvirkari með bættu aðgengi að grunngögnum og leiðbeiningum. Aðgerðaáætlunin felur í sér markvissar aðgerðir til að stuðla að því að styrkja stöðu Íslands í alþjóðlegum samanburði. Við endurskoðun stefnunnar lagði ég áherslu á viðbrögð við loftslagsbreytingum, jafnvægi í uppbyggingu húsnæðis og lífsgæði í byggðu umhverfi, uppbyggingu þjóðhagslegra mikilvægra innviða, landnotkun í dreifbýli, landnotkun á miðhálendi Íslands, orkuskipti í samgöngum og fölbreytta ferðamáta, skipulag haf- og strandsvæða, skipulag vindorku og vernd líffræðilegrar fjölbreytni. Við niðurstöðu samráðs og greininga voru dregin saman níu lykilviðfangsefni og endurspegla þau þær áherslur sem ég fór fram með og eru helstu áskoranir málaflokksins. Loftslagsbreytingar eru ein stærsta áskorun samtímans. Ísland hefur sett fram metnaðarfull markmið um samdrátt í losun gróðurhúsalofttegunda. Loftslagsbreytingar fela í sér áskoranir í landnotkun og hinu byggða umhverfi en þær geta líka haft áhrif á atvinnulíf og samfélag. Kallað er eftir því að sveitarfélög útfæri í skipulagi sínu stefnu um aðlögun að loftslagsbreytingum, hvernig draga eigi úr losun gróðurhúsalofttegunda og auka bindingu kolefnis. Settar eru fram aðgerðir sem miða að því að útvega sveitarfélögum til þess bær verkfæri ásamt bestu fáanlegu gögnum hverju sinni. Til að mynda munu liggja fyrir leiðbeiningar um hvernig draga megi úr losun gróðurhúsalofttegunda og auka bindingu kolefnis með skipulagsgerð. Þannig verður sveitarfélögum, skipulagsráðgjöfum og hönnuðum tryggt aðgengi að bestu upplýsingum hverju sinni. Brýnt er að ná jafnvægi í uppbyggingu húsnæðis í samræmi við þörf og samstilla stefnu og aðgerðir ríkis og sveitarfélaga til að tryggja nægt framboð. Tryggja þarf framboð á fjölbreyttum íbúðum sem mætir þörfum mismunandi hópa og stuðlar að félagslegri fjölbreytni. Auka þarf skilvirkni í ferlum skipulags og samhæfa og einfalda undirbúning framkvæmda við uppbyggingu íbúðarhúsnæðis til að mæta eftirspurn og tryggja húsnæðisöryggi. Settar eru fram aðgerðir sem snúa að því að bæta aðgengi að upplýsingum um möguleika á uppbyggingu húsnæðis í skipulagsáætlunum og er þá sérstaklega horft til þeirra möguleika sem felast í stafrænni aðal- og deiliskipulagsgerð. Einnig verða gefnar út leiðbeiningar til sveitarfélaga með áherslu á að einfalda ferla og auka skilvirkni við skipulag og mannvirkjagerð. Innviðir eru forsenda fyrir þróun byggðar og kröftugu atvinnulífi. Uppbygging þeirra getur haft áhrif á ólíka hagsmuni varðandi þróun byggðar og landnotkunar. Innviðir tengdir flutningskerfum fyrir orku, vatn og varma, og einnig þeir sem snúa að samgöngum og fjarskiptum, geta haft mismikil áhrif á íbúa og dæmi eru um að ágreiningur skapist um staðsetningu þeirra. Úr sumum þessara ágreiningsmála næst ekki að leysa og mikilvægar framkvæmdir ná því ekki fram að ganga. Ég tel því mikilvægt að til sé farvegur fyrir skipulagsákvarðanir og leyfisveitingar þjóðhagslegra mikilvægra innviða sem þjóna hagsmunum landsins alls. Land er takmörkuð auðlind og landbúnaðarland sem hentar vel til ræktunar matvæla og fóðurs er verðmætt. Samkeppni ríkir um land í dreifbýli vegna aukinnar eftirspurnar eftir landi til skógræktar, undir frístundabyggð, fyrir ferðaþjónustu, íbúðaruppbyggingu í dreifbýli og nýtingu vindorku. Mikilvægt er að landnotkun í dreifbýli feli í sér vernd góðs ræktarlands sem þarf að geta staðið undir aukinni matvælaframleiðslu til framtíðar á sama tíma og sveitir landsins verða að geta vaxið og dafnað. Unnið verður að því að kortleggja gæði lands til ræktunar út frá bestu fáanlegu gögnum og verður sú kortlagning lögð til grundvallar við skipulagsgerð. Einnig verður landslagsgreining lögð til grundvallar í skipulagi til að efla þau gæði sem felast í landslagi, náttúrulegu og byggðu. Þannig verði gætt að fjölbreyttu og verðmætu landslagi við skipulagsgerð og vandað til staðarvals og hönnunar mannvirkja og byggðar. Miðhálendi Íslands hefur verið nýtt sem almenningur um aldir og það gegnir enn mikilvægu hlutverki sem beitarsvæði fyrir bændur. Með vaxandi ferðaþjónustu er aukinn ágangur á miðhálendið með vaxandi álagi. Aukið álag getur falið í sér þörf fyrir uppbyggingu innviða fyrir samgöngur og ferðaþjónustu, en samhliða slíkri uppbyggingu þarf að tryggja að hún rýri ekki hefðbundin not og upplifun, vernd óbyggðra víðerna, mikilvægra landslagsheilda og náttúru miðhálendisins. Að þessu sögðu er mikilvægt að þróa stefnu um samgöngur á miðhálendinu með tilliti til orkuskipta í samgöngum og mögulegs öryggishlutverks vegna náttúruvár. Landsskipulagsstefna horfir einnig til orkuskipta í samgöngum og fjölbreyttra ferðamáta. Til að hægt sé að hraða orkuskiptum er mikilvægt að skipulagsáætlanir taki mið af áætlunum um endurnýjanlega orkugjafa í samgöngum. Undirstaða gæða í byggðu umhverfi felst í vandaðri samþættingu samgöngukerfa og byggðar. Ég legg áherslu á að samhliða markvissum orkuskiptum er jafnframt nauðsynlegt að auka hlutdeild vistvæns ferðamáta til að ná markmiði stjórnvalda um samdrátt í losun gróðurhúsalofttegunda. Eins og við höfum öll orðið vör við er aukin ásókn í nýtingu haf- og strandsvæða, m.a. fyrir matvælaframleiðslu og orkuvinnslu. Í þessu sambandi þarf því að skilgreina siglingaleiðir á strandsvæðum og skerpa sýn á rýmisþörf öryggissvæða sæstrengja og aðra staðbundna nýtingu sem hefur takmarkandi áhrif á veiðar og og siglingar. Einnig er þörf á skýrari stefnumörkun fyrir ákvarðanir um staðbundna nýtingu og náttúruvernd á hafsvæðum utan strandsvæða. Á næstu árum hefst hefst vinna við gerð strandsvæðisskipulags fyrir Eyjafjörð og Skjálfandaflóa. Í framhaldinu fer svo fram vinna þar sem unnið verður að því að skilgreina hvaða svæði skuli hafa í forgangi við gerð strandsvæðisskipulags. Skipulag vindorkunýtingar er nýtt viðfangsefni í skipulagsmálum hér á landi en vaxandi áhugi er á nýtingu hennar. Í stjórnarsáttmála er sett fram áhersla um að vindorkuver byggist upp á afmörkuðum svæðum nærri tengivirkjum og flutningslínum þar sem unnt verður að tryggja afhendingaröryggi. Mikilvægt er að breið sátt ríki um hvernig staðið verði að uppbyggingu slíkra vindorkuvera og því er þörf á heildarstefnumörkun stjórnvalda um nýtingu vindorku og huga þarf að því hvort setja skuli sérstök viðmið um staðsetningu vindorkuvera, fjölda þeirra og stærð og enn fremur skýrari reglur og viðmið um áhrif á umhverfi og náttúru. Líffræðilegri fjölbreytni stafar hætta af aukinni eftirspurn eftir nýtingu land-, haf- og strandsvæða, auk þess sem loftslagsbreytingar geta haft áhrif á samsetningu gróðurs og dýralífs. Breytt landnotkun hefur áhrif á líffræðilega fjölbreytni og losun gróðurhúsalofttegunda. Tryggja þarf að fjallað sé um líffræðilega fjölbreytni við stefnumörkun og framfylgd skipulagsáætlana. Virðulegi forseti. Margar áherslur og aðgerðir hafa það markmið að efla byggðir um allt land. Lögð er áhersla á að við skipulagsgerð verði skilgreindir meginkjarnar í hverjum landshluta. Uppbyggingu innviða, þar á meðal samgangna, verði hagað þannig að hún sé til þess fallin að styrkja kjarnana sem sjálfbæra burðarása viðkomandi nærsamfélags og að uppbygging og rekstur öruggra samgangna efli atvinnulíf, bæði innan og milli landshluta. Með bættum samgöngum, tryggari þjónustu í nærumhverfi og fjölbreyttum atvinnutækifærum styður stefnan við jafnræði ólíkra hópa í samfélaginu. Landið í heild sinni þarf að vera eftirsóknarverður kostur fyrir ungt fólk. Stefna um styrkingu meginkjarna og samgangna hefur það að markmiði að þróun búsetu- og samgöngumynsturs styðji til framtíðar markmið í loftslagsmálum og styrki byggð. Með því að hlúa að vexti og viðgangi meginkjarna er lagður sterkari grunnur að fjölbreyttri þjónustu og samkeppnishæfu atvinnulífi í hverju héraði sem býður upp á þau lífsgæði sem nútímasamfélag gerir kröfur um. Því fjölmennari sem þéttbýlisstaðir og byggð á jaðarsvæðum þeirra er, þeim mun líklegra er að þeir geti staðið undir fjölbreyttri og öflugri atvinnustarfsemi, þjónustu og menningarlífi. Virðulegi forseti. Ég hef hér rakið meginefni tillögu til þingsályktunar um endurskoðaða landsskipulagsstefnu og legg til að henni verði að lokinni fyrri umræðu vísað til hv. umhverfis- og samgöngunefndar og síðari umræðu.

Hv. þingmaður spyr um miðhálendið í þessari landsskipulagsstefnu og hvaða stefna sé þar. Ég held að hún sé bara býsna skýr og ágæt. Það er fjallað um afmörkunina í landsskipulagsstefnu.

koma til með að kosta fjármuni seinna meir en ekki endilega í þessu ferli og margt af því sem er nú þegar hjá sveitarfélögunum kostar þau í dag. Hér er kannski meira um að ræða leiðbeiningar um hvernig eigi að nálgast skipulagsferlið.

ég er að velta sérstaklega fyrir mér lið 3 í lykilviðfangsefnunum sem er uppbygging þjóðhagslegra mikilvægra innviða. Þar

og festa niður þjóðhagslega mikilvæga innviði? Hvar verða að vera hafnir? Hvar verða að vera flugvellir? Hvar verða að vera tengimannvirki eða veitumannvirki? Þetta væri þannig raunverulega toppurinn á skipulagsferlinu okkar eins og ég ég sá alltaf fyrir mér í upphafi þegar við byrjuðum með þetta landsskipulag og hvernig það myndi þróast. Þannig að spurningin mín er: Getum við verið enn skýrari og hreinlega verið bara með uppdrátt?

Núna þegar við erum að koma með landsskipulagsstefnu númer tvö er mikilvægt að stíga örlítið fastar fram og með skýrari sýn en ég held að það sé ekki tímabært, þ.e. uppdráttur. Kannski þarf bara meira samtal og þroska og þróun í þetta samtal milli sveitarfélaganna og landsskipulagsstefnu ríkisins, hvernig við gerum þetta.

og það væri svolítið skrýtið að skilja eitthvað eftir. En ef við gerum þetta oftar og á þriggja ára fresti eins og til stendur þá getum við auðvitað farið í að leggja áherslu á færri hluti í hvert sinn.

að það eru þættir sem eru jafnvel enn mikilvægara heldur en sjálfstæði sveitarfélaga og skipulagsvald þeirra og það eru þjóðhagslega mikilvægir innviðir og öryggi lands og þjóðar. Það bara hreinlega trompar

Virðulegur forseti. Ég er sannfærður um að það eru fleiri, bæði þingmenn og fólk í samfélaginu, sem deila þessari skoðun hv. þingmanns.

náðum þar mjög góðu samkomulagi, held ég, við bæði sveitarfélögin og alla aðra hagaðila sem komu að því þannig að ég held að þetta sé hægt. Það tekur vissulega lengri tíma þegar menn fara hægar en ef það er meiri sátt um það þá held ég að það sé til bóta.

það sem við erum að gera með þessari þingsályktunartillögu og þessari stefnumörkun sé að taka gott skref áfram og við ætlum að nota þessar aðgerðir á næstu árum til þess að þróa enn frekar það sem við getum gert til að tryggja að þjóðhagslega mikilvægir innviðir gangi eftir, séu þeir það sannarlega. Ég held að við náum betri sátt um það að með því að gera það með þessum hætti heldur en að ganga, við skulum segja, einu skrefi eða tveimur lengra heldur en þetta. En vissulega er málið komið til nefndarinnar þegar þessari umræðu lýkur

En ég held að það megi alveg segja að það að setja þjóðhagslega mikilvæga innviði í þetta samhengi, í þessari landsskipulagsstefnu, þá erum við að skerpa á því. Við erum að skapa möguleikann á að taka þessa umræðu, bæði hér í þinginu og við allan almenning í landinu sem og sveitarfélögin.

bara nokkuð ánægður með þetta svona við fyrstu yfirferð. Mér dettur nú í hug til að byrja með í nútíð þetta þjónustukort sem hæstv. innviðaráðherra setti á fót á sínum tíma í góðu samstarfi við önnur ráðuneyti

þetta allt saman þar sem við sjáum betur hvernig við ætlum að þróa landið okkar með tilliti til orkunýtingar, vindorku og annars konar nýtingar á þeim sviðum, með tilliti til samgöngumála, hvernig við ætlum að þróa miðhálendið okkar. Það er ágætlega tekið á þessu öllu saman í

kannski má segja yfirborðskennt en ég ætla að fara aðeins í markmiðin og svo aðeins í aðgerðaáætlunina og þá sérstaklega ætla ég að snerta á þessum markmiðum sem tengjast skipulagsmálum

bara í ljósi þess sem hefur verið að gerast í samfélagi okkar á síðustu vikum og mánuðum, jarðhræringar á Reykjanesi og annars konar áskoranir

mánuðum og árum til að bregðast við þessari miklu fólksfjölgun sem var ekki gert ráð fyrir á sínum tíma þegar svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins var samþykkt árið 2015.

Þetta er allt sem ég geri ráð fyrir og ég þekki það bara sjálfur að þetta er allt það sem við erum að horfa til þegar við erum í dag

með leyfi forseta: „Skipulag stuðli að jöfnu aðgengi að orku um land allt og traustum veituinnviðum sem tryggja öryggi.“

Þetta segi ég hafandi starfað mjög lengi að skipulagsmálum í mínu sveitarfélagi og farið í gegnum endurskoðun aðalskipulags, endurskoðun svæðisskipulags og fylgst með gerð landsskipulags. Ég er ekki

uppdráttur af landinu þar sem mikilvægir þjóðhagslegir innviðir væru fastsettir. Það væri bara hluti af landsskipulagi að ákveða þá. Ég átta mig á því að það verður ekki auðvelt að komast þangað, hvað þá að samþykkja slíkan uppdrátt og slíka stefnu, ég átta mig vel á því. En ég held engu að síður að það sé ofboðslega mikilvægt til framtíðar að við höfum slíkt skipulag.

Við erum að keppast við að rafvæða bílaflotann okkar sem er gott mál. En á sama tíma erum við með svæði á landinu okkar sem ekki eru tengd eða fá ekki nægjanlega mikið af grænni orku, sem við getum framleitt, og brenna þar af leiðandi dísilolíu. Þetta er galið. Mér finnst að það sé okkar hlutverk hér að tryggja að þetta sé ekki okkar framtíðarsýn, að tryggja það að hér nýtum við orkuna, þessa grænu orku sem við getum framleitt. Á sama tíma ætlum við að sjálfsögðu líka að huga að verndun náttúruperlna og ég er alls ekki að tala fyrir því að við eigum að virkja hverja sprænu eða vera með vindmyllur út um allar koppagrundir. Það er ekki það sem ég er að segja hér. Að þessu sögðu vil ég óska nefndinni góðs gengis í að fara yfir þessa stefnu og eins og ég segi, ég held að hér sé ekkert ekkert sem fólk ætti almennt að vera ósammála. Það er kostur en kannski líka galli því það sem ég er svolítið að kalla eftir er að það séu teknar einhverjar raunverulegar ákvarðanir sem munu skila sér

við þurfum að stefna fram á við og til þess að stefna fram á við getum við ekki alltaf verið í kyrrstöðu og tekið engar ákvarðanir, verið bara með fallegan texta um eitthvað sem við getum öll verið sammála um. Við þurfum raunverulega að bregðast við í einhverjum tilfellum.

Evrópuþjóðum og þótt víðar væri leitað út fyrir Evrópu að það verði sett sérstök þjóðaröryggislöggjöf á Íslandi sem snýr að þessum mikilvægu innviðum ásamt fleiru sem varðar öryggishagsmuni Íslands.

keyrði á olíu til að framleiða orku. Þá fóru flutningskerfi raforku mjög illa, fjarskiptakerfin fóru mjög illa. Síðan hefur verið gerð mikil gangskör í þeim málum og átakshópur, starfshópur vann mikið verk í því og áfram hefur verið unnið mikið í þeim málum.

í framhaldinu. Vonandi tökum við góða umræðu um þetta í nefndinni en við þurfum virkilega að fara að vinna að þessu, hvernig þessir hagsmunir verða tryggðir innan íslenskrar stjórnsýslu

og hæstv. ráðherra kom inn á varðandi Finna, hvernig þeir takast á við þessi mál. Þar ættu líka að vera helstu þættir raforkukerfisins eins og virkjanir, flutnings- og dreifikerfið, afhendingaröryggi raforku, varaafl og stýringar og hvernig þessir innviðir eru skilgreindir

helstu grunninnviði og það er slík löggjöf sem ég held að þyrfti að búa til eða framkvæma hér á Íslandi og vinna að því að hún verði til sem allra fyrst.

er einmitt gengið fram í því að tryggja öryggi og fækka slysum sem er kannski svona leiðarljósið í þeirri áætlun. Hún fellur þannig í sjálfu sér líka að þessum sjónarmiðum sem við erum að ræða hér. Það eru ákvæði í vegalögum sem ná alveg aftur til 2007,

Þegar flett er í gegnum þetta ágæta plagg þá er margt sem

Land og nýting á landi hefur verið í gegnum árin ákveðið bitbein á milli manna í gegnum aldir og við þekkjum það

um frekar fáa einstaklinga sem koma að ákvarðanatöku og flestir þeir sem málið varðar eru tengdir. Vissulega er þetta eldfimt en við en við verðum samt að gera þetta vegna þess að það er orðið þannig að land er virkilega eftirsótt eign. Spurningin er alltaf: Hvernig ætlum við að nýta landið sem best? Land er og verður ein mikilvægasta eign eða auðlind hverrar þjóðar hverju sinni og við getum horft til þess að það að fjárfesta í landi er svipað og fjárfesting í gulli. Land fellur aldrei í verði

bara með kýr í túni og kindur á beit úti í haga og slógum síðan engjarnar. Öldin er önnur í dag.

oft og tíðum erum við að horfa á land sem væri t.d. mjög hentugt til annarra nota heldur en að til þess eingöngu að planta trjám eða einhverju öðru.

undir byggingu á hóteli eða golfvelli eða hvað sem er. Nú eru þetta allt ágætir hlutir, ég er ekki að taka þá niður. En mikilvægi þess að við verjum okkar verðmætasta ræktunarland er gríðarlega mikið. Það er hverri þjóð mjög mikilvægt að reyna að vera sjálfri sér nóg hvað það varðar að vera sjálfbær með framleiðslu á matvælum þó að við eigum þar því miður enn langt í land.

— við höfum gert það undanfarin ár, það má ekki gleyma því heldur — að stíga varlega til jarðar og endurskoða þau áform sem við höfum haft uppi varðandi nýtingu, t.d. með beitarafnot og annað. Það er allt of langt mál fyrir okkur að fara út í það akkúrat núna. En það er mikilvægt að nýta öll verkfærin í verkfærakistunni sem við höfum hverju sinni

í því hvernig við byggjum landið og þetta er hluti af þeim innviðum og skipulagi sem við þurfum að hafa við höndina hverju sinni. Ég vil bara ítreka hér að lokum að þau fjarskipti sem fólki úti á landi er boðið upp á í dag eru því miður

gaman að fylgjast með Skipulagsstofnun standa sig vel í að ná utan um þá vinnu í ljósi stöðunnar, að geta unnið frekari tillögur þar sem áherslurnar voru landslag, lýðheilsa og loftslagsmál

Það kann vel að vera, ekki get ég svarað því hér, en engu að síður held ég að markmiðið með þessari stóru heildrænu sýn sé mikilvægari en svo að við gefum einhverjar undanþágur frá því eða afslætti, frekar verði reynt að veita minni sveitarfélögum stuðning til þess að að fást við og takast á við verkefnið. Í plagginu er komið inn á mörg áhugaverð atriði sem vert er að tína til og lista upp í plaggi eins og landsskipulagsstefnu. Ég get nefnt þar til að mynda áherslur um vernd líffræðilegs fjölbreytileika sem er eitt af lykilviðfangsefnunum í þessari tillögu. Það

Við búum reyndar svo vel að 43% af síðustu ósnortnu víðernum Evrópu er öll að finna á Íslandi og hvergi annars staðar. Það eru verðmæti, rétt eins og sum okkar sjá verðmæti í því að hægt er að brjóta landið frekar og nýta það. Náttúran er jú undirstaða allrar uppbyggingar, það hvernig vatnsfallið liggur, hvernig vindurinn blæs eða hvar jarðvarmann er að finna ræður því hvar við getum hugsað okkur að ráðast í einhvers konar nýtingu. Kannski hefur yfirsýnin að einhverju leyti skerpst á undanförnum árum þegar stór samkeppnisaðili í nýtingu á ósnortinni

Ég fagna því að við séum að leggja hér áherslu, og gera það með skýrum hætti, á mikilvægi þess að nálgast hlutina af varfærni og yfirvegun og með einhverja sameiginlega sýn að leiðarljósi sem landsskipulagsstefnan er. Á sama tíma erum við að draga inn hitt stóra málið sem skiptir afar miklu máli að við reynum að stilla saman strengi í og gera það með hraði, þ.e. að reyna, með skipulagi,

verður gaman að fást við þessa umræðu þegar við fáum þetta mál í umhverfis- og samgöngunefnd. Með breytingum á lögum um náttúruvernd var kveðið á um að brýnt væri að kortleggja óbyggð víðerni. Ég nefndi hér áðan að 43% af síðustu ósnortnu víðernunum í Evrópu er að finna á Íslandi. Þessari kortlagningu er ekki lokið. En ég

Annað sem ég veit að var lögð áhersla á í viðaukunum og ég hef svo sem ekki alveg séð merki þess í þessu plaggi, en ég hef líka hraðlesið það þannig að ég ætla ekki að fullyrða um að það vanti, er áhersla á landslag og landslagsvernd. Ég veit að hana er að finna að einhverju leyti. Ég

eða leiðarljósi sem landsskipulagsstefnan er. Talandi um miðhálendið og áherslur því tengdu í þessu plaggi þá er eigi því að leyna, eins og stundum er sagt í góðum þingflokki hér í húsi, að það girnast mjög margir frekari áform um uppbyggingu mannvirkja á hálendi Íslands. Eitt af því eru mannvirki sem lúta að samgöngum. Ég segi fyrir mitt leyti að það eru hér setningar sem ég hlakka til að kafa örlítið betur ofan í, hvað þær þýða

í þeim skilningi að þú komist eins og á þýskri hraðbraut annaðhvort þvert yfir hálendið eða á einhverja ákveðna staði á hálendinu. Áfangastaðurinn er eitt og hvert þú ætlar sem ferðamaður en ef leiðin þangað er ekki í neinu samræmi við aðstæðurnar sem taka við þá er brýnt að reyna að stilla þetta saman og stundum á bara aukin innviðauppbygging ekki við ef við ætlum á annað borð að tryggja verndina sem á endanum er.

Það er verkefni sem bíður okkar líka með sérstökum lagaramma þegar fram í sækir á þessu löggjafarþingi. Ég held að það verði að skoða það mjög vel í samhengi við þær áherslur sem lagðar eru upp hér í landsskipulagsstefnunni og uppleggið í væntu frumvarpi þess efnis og hvernig þetta talar saman, því að það þarf jú að gera það þegar upp er staðið þá er þetta sannarlega skipulagsákvörðun um það hvar hægt sé að reisa orkumannvirki, þar með talið vindorkumannvirki, en það þarf auðvitað að vera í einhverju samhengi stærri sýnar og stærri stefnu.

Ég hef sjálfur skrifað töluvert um þetta og hef tekið þátt í verkefnum þar sem fengist er við þessi mál og ég er sannfærður um að þetta er gríðarlega stórt og mikið byggðamál og atvinnumál. Þetta snýr líka að þessu lykilatriði sem er

að stytta leiðir. Það er áhugavert að sjá hvernig það mun þróast en ég held að það sé gríðarlega mikilvægt að

það hefur lengi verið talað um Ísland allt árið en sá sem hér stendur hefur talað í tíu ár um allt Ísland allt árið, það eigi að vera það sem við tölum fyrir og þetta sé einn þáttur í orkuskiptum og styrkingu byggðarlaganna beggja megin, norðan og sunnan